a radi se o učestalim nasiljima nad učenicima srpske nacionalnosti. Ja ću vam unazad par mjeseci elaborirati par primjera koji su do nas došli i želimo vidjeti kako to riješiti. Dan nakon rukometne utakmice Hrvatske i Srbije, krajem januara, učenici srednje škole u Gračacu su bili šikanirani od svojih kolega, prozivani nacionalnoj osnovi. Kako znamo ovaj postupak nije izazvao nikakve sankcije. bilo je više incidenata nasilja nad učenicima srpske pravoslavne gimnazije …/Govornik se ne razumije./… Katarina Branković u Zagrebu prošli petak na Veliki petak za pravoslavne vjernike, prozivani su i vrijeđani na nacionalnoj osnovi i gađani jajima. Jučer ponovo su vrijeđani na nacionalnoj osnovi, a jedan učenik je fizički napadnut i završio na hitnoj. Srećom bez težih ozljeda. Iako je policija kojoj su svi ovi slučajevi prijavljeni obećala pratnju govori se o gimnaziji u Zagrebu na putu toga trenutno nema. Iako su rađeni uviđaji nema još kazni počiniteljima i nemamo nekakvih naznaka kada će se sa tom praksom prestati. Pa vas gospodine ministre molim da mi odgovorite kako to mislite zaustaviti, kada i šta mislite poduzeti i koje su to mjere koje će dovesti do kraja psihičkog i fizičkog nasilja nad djecom jer ti problemi ne trebaju nikome. Slažete se sigurno. Hvala vam lijepo.

Upravo vaše rečenice koje govore o tome da je policija radila uviđaje i da traži počinitelje govori o tome da bez obzira na to što smo dobili zapravo iznenadno pitanje te radnje se odvijaju i u ovom trenutku. Mogu vam reći da događaji koji su se dogodili u ožujku i u travnju vezano konkretno za srpsku pravoslavnu gimnaziju su ozbiljan rad Druge policijske postaje u Zagrebu, obavljeni razgovori i sa ravnateljom. Jednako tako i u ovom trenutku vam mogu garantirati da hrvatska policija poduzima radnje na pronalasku počinitelja i ovog zadnjeg slučaja koji se dogodio jučer u 7 sati i 40 minuta, konkretno u autobusu kod kod maloljetnog G.V. Što se tiče ostalih incidenata moram reći da posebnu pažnju tome posvećujemo jer dugi niz godina zahvaljujući upravo naporima vjerojatno svih, pa i policije nije bilo incidenata ni prekršajnih ni kaznenih djela iz domene zločina iz mržnje prema maloljetnicima srpske nacionalnosti. Ono što želim posebno naglasiti događaji koji su takvi vršnjačko nasilje su posebna pažnja policije ovog mjeseca je dogovoreni sastanak ravnatelja škole, konkretno da ne govorim sve detalje koje poduzima policija u ovom trenutku. Ja vjerujem da ćemo zajedničkim naporom napraviti sve što je moguće da se spriječe takve situacije. Nemojte, budite sigurni da je bez obzira na vaše pitanje i prema poduzetim radnjama koje smo napravili ranije upravo to fokus i prioritet i važnost za hrvatsku policiju. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Vuković. **Vuković, Jovo (SDSS)** Odgovorom sam zadovoljan samo vas molim ukoliko je to moguće da preventivno djelujete da se to više ne dogodi ako je moguće. Hvala lijepo. (SDP)** Idući na redu za postavljanje usmenog zastupničkog pitanja je gospodin zastupnik Darko Milinović. Izvolite. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Prošlo je više od 100 dana ove Vlade. Vidjeli ste, ja mislim da je to i nekakav demokratski standard u tih 100 dana nisam uputio ni preko novina ni preko medija bilo kojih bilo kakvu kritiku na zdravstveni sustav. Dokument koji govori, možda će biti neugodno pitanje, obmanuli su nas, zdravstvo duguje više od 7 milijardi kuna. Znate da smo krenuli u reformu zdravstvenog sustava kada je dospjeli dug bio nešto više od 5 milijardi kuna. Znate isto tako da sam rekao na kraju našeg mandata da je dospjeli dug negdje oko 2 milijarde kuna. E sad, u mene stoji dokument dokument koje je doneslo Upravno vijeće koje ste, novo Upravno vijeće koje na vaš prijedlog je imenovala Vlada Republike Hrvatske.

vrlo jasno neka hrvatska javnost zna da su dospjele obveze zdravstvenog sustava upravo onolike kao što smo mi govorili kada smo bili u primopredaji vlasti, a to je 2 milijarde 78 milijuna 271 tisuću 454 lipe. Ako bi se preklopile međusobne obveze taj dug je i ispod 2 milijarde, milijardu i 905 milijuna 433 tisuće i 825 lipa. Rekli ste da ćete vratiti staru ulogu Doma zdravlja i vratiti koncesionare u domove zdravlja. Rekli ste da ćete prepoloviti liste čekanja, sad govorite da ćete ih dovesti na medicinske opravdane prihvatljive. Liste čekanja su produžene za 10 do 20%, dugovi u zdravstvu u ova tri mjeseca su povećani za 780 milijuna kuna. Rekao sam kod donošenja proračuna ukoliko zadržite isti proračun bit će teško zadržati isti nivo zdravstvene usluge. Moje je pitanje, da nam se više ne dešava kolaps, a vidljivi kolaps zdravstvenog sustava je i vidljiv u Rijeci, ne zbog ravnatelja i vodstva nego zbog sredstava kojima su dobili ili koji su smanjeni. A moje je pitanje recite mi tri ključne mjere kojima možete ili želite spriječiti vidljivi kolaps zdravstvenog sustava u RH i zašto ste obmanuli hrvatsku javnost da je dospjeli dug, a vaše upravno vijeće je reklo da je on upravo onoliki kao što sam ja rekao, a zašto ste obmanuli hrvatsku javnost da je to 7 milijardi kuna i je li to način da prikrijete svoje nesnalaženje? **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Ministre prije nego odgovorite, makar ja nisam siguran da je vama postavljeno pitanje jer to nisam čuo. Drugo, molim vas budite, prošlo vam je minutu i 15 sekundi kako ste prekrdašili vrijeme pa vas molim sve druge da vodite o tome računa jer vam to piše, sad točno vidite kad ste pri kraju sa svojom diskusijom u ovom slučaju pitanjem. Dakle, vi postavljate pitanje pretpostavljam ministru Ostojiću? Gospodine zastupniče, niste to rekli.

Činjenice nedvojbeno govore da se posljednje 4 godine nije dobro radilo. Ne samo činjenice gospodine zastupniče nego i Ustavni sud koji je recentno donio odluku da ste nezakonito spajali bolnice. Vraćate se u prošlost, to nije dobro. Da sam zločest sad bih vam odgovorio sljedeće, a nisam zločest, ali ja bih vam odgovorio o dugu, da sam zločest, pa ću citirati veledrogerije. Veledrogerije kažu, gospodine zastupniče, da hrvatske bolnice tisuću dana ne plaćaju lijekove, sanitetske materijale. 100 dana i 1000 dana. Dakle, citiram veledrogerije, ne citiram Plan 21 i Plan 21 i ne citiram koaliciju. Da sam zločest rekao bih vam, gospodine zastupniče, da je Klinika za tumore 14 mjeseci bila zatvorena. Da sam zločest rekao bih vam da smo je otvorili u mjesec dana i zahvaljujući tome snizili liste čekanja. Da sam zločest, a nisam, rekao bih vam gospodine zastupniče da sam dočekao nabavu muzejskih aparata 4-rednih i 12-rednih, danas su 64-redni i 128-slojni. Da sam zločest, gospodine zastupniče, citirao bih kolege dva reda iza vas koji kažu u autoriziranom intervjuu da je bio loš socijalni i zdravstveni program ili vašeg pretendenta za predsjednika vaše stranke koji kaže loše se radilo, loše se radilo. Ali nisam zločest. Dakle, neće biti privatnog monopola gospodine zastupniče, PET CT u 4. mjesecu će biti instaliran na KBC Rebru KBC Rebro neće bit više privatnog monopola odlijevanja javnih sredstava u privatne džepove. Nabavili smo … /Govornik se ne razumije./…, vratit ćemo hrvatsku medicinu, a to je naš Plan 21, tamo gdje pripada – u vrh europske i svjetske medicine, javnog zdravstva. Nabavili smo i počinjemo nabavku recentne opreme, zahvaljujem se gospodinu zastupniku Marasoviću što nas je pohvalio da ćemo pomoći i KBC-u Split. Prema tome, gospodine zastupniče, proučite Plan 21, proučite sve mjere koje smo doveli u ovih 100 dana. Dakle, rješavamo Ustavni sud, danas Klaićeva bolnica izlazi iz KBC Sestre milosrdnice, započinjemo program izdvajanja, napokon imamo Nacionalnu državnu bolnicu za dječje bolesti. Pitali ste me o Rijeci, to nisam očekivao od vas. Dječja hematoonkologija je bolna točka. Dječja hematoonkologija je nešto što ste obećali kolegi Marasoviću da ćete napraviti dnevnu bolnicu u Splitu. Napravit ćemo je ove godine u kompletu. Nećemo organizirati humanitarne koncerte i zaklade, dakle već smo počeli puštati novac iz državnog proračuna KBC Split. KBC Rijeka je zahvaljujući humanitarnim koncertima i zakladama poboljšala kvalitetu. KBC Osijek nema dječjeg hematoonkologa. Jučer u 14 sati je prvi put u Ministarstvu zdravlja osnovan prvi put u 20 godina osnovano Povjerenstvo za dječju hematoonkologiju. Ima ih samo 14 stručnjaka. Oni čak nemaju ni svoje društvu, oni čak nisu ni u Hrvatskom liječničkom zboru. Dobili su jasan naputak što moraju napraviti, predsjednik povjerenstva svakih mjesec dana mora obići svaki odjel i meni poslati izvješće kako su napravili da hrvatska djeca koja nažalost godišnje njih ima 150 sa novootkrivenom malignom bolesti, da se liječe sukladno europskim smjernicama. I to naravno mora placetirati HZZO. Prema tome i zaključno činjenice nedvojbeno govore da se nije dobro radilo u vašem mandatu. Ustavni sud nedvojbeno govori da se nije zakonito radilo, a ono što vam ja mogu obećati i hrvatskoj javnosti da će se dobro raditi i zakonito raditi i to je naš plan. Hvala vam lijepo gospodine zastupniče. Hvala i vama ministre što ste bili, što niste produžili vrijeme za odgovor, ali reakcija na vaš odgovor je od strane zastupnika Milinovića. Izvolite. Ja sam tražio da mi kažete tri osnovna, ključna elementa s kojim ćete spriječiti vidljivi kolaps zdravstvenog sustava. Priznati vlastito nesnalaženje je vrhunac moralne i etičke smionosti, rekao je to Krleža. Mogli ste priznati svoje vlastito nesnalaženje u proteklih 100 dana i to je ljudski. Ali nisam siguran da Hrvatski zdravstveni sustav može vaše nesnalaženje trpjeti idućih 100 dana.

u 13,30 u dvorani Ivana Kukuljevića. Molim vas da se odazovete na tu sjednicu jer je pretpostavka za naš daljnji rad. Hvala lijepa. Za zastupničko pitanje se također prijavio i treći po redu gospodin zastupnik Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade, gospodo ministri, kolegice i kolege. Pitanje upućujem ministru zdravlja Rajku Ostojiću. Poznato je normalno da su umirovljenici obzirom na godine života redoviti i najveći potrošači lijekova. Glavni rashodi umirovljeničkog budžeta su režije i neophodni lijekovi, na hranu troše ono što preostane. Statistika nam pokazuje da su kardiovaskularne bolesti jedan od najčešćih uzroka smrti. Lijekovi za cirkulaciju vratne kralježnice i glave su neophodni, dosta skupi i nisu besplatni a bez njih se ne može. Gospodine ministre, zbog toga vam se obraćam pitanje a možda više molbom, može li se koji od tih lijekova staviti na besplatnu listu i barem na taj način olakšati život umirovljenika koji koriste te lijekove? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ministar Mirando Mrsić je dobio pitanje. Ja sam čuo. Ne. Onda sam krivo čuo. Bilo mi je i nelogično. Rajko Ostojić izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Hvala vam lijepo gospodine zastupniče Šemper na vašem pitanju. Dakle, kao što i sami znate umirovljenje ne znači mirovanje, dapače, znači jednu normalnu fiziološku etapu koji svi oni koji idu u mirovinu moraju biti kreativni, moraju biti zdravi, moraju ispuniti sve ono što nisu tijekom svog životnog lijeka. U medicini lijekove ocjenjujemo sa tri aspekta. Znanstvenog i stručnog i iskustvenog. Lijekovi za cirkulaciju su iskustveno i po mom iskustvu vrlo, vrlo dobri. Oni su "stari" već nekih 40-ak, 50 godina i ja sam ih u svojoj kliničkoj praksi puno puta davao dakle indicirao i dobio povratnu informaciju da pomaže našim građankama i građanima. Međutim, sa znanstvenog i stručnog aspekta a to znači klinička istraživanja, meta analize, skupljanje svih podataka diljem svijeta na jednom mjestu, to se inače zove Kohren analiza je dokazano i sada ću vam citirati "da nema dovoljno dokaza da ti lijekovi imaju svoj klinički učinak". Slično je napravila i Agencija za lijekove FDA Amerike. lijekovi za cirkulaciju jedan od njih je uveden 50-ih godina prošlog stoljeća pa je povučen, pa je vraćen sudskom presudom i odredbom 1968.godine. obzirom na tu diskrepancu iskustva i znanosti sada se upravo radi nova znanstvena analiza i mogu vam reći sljedeće gospodine zastupniče Šemper da su rezultati vrlo ohrabrujući i da je ipak nađen učinak učinak tih lijekova na cirkulaciju i visoko vjerojatno čim EMEA Europska agencija za lijekove i stavi na listu lijekova učinit će to naravno i HZZO. Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Hvala lijepa. Zastupnik Željko Šemper. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Zlatko Tušak je sljedeći da postavljanje … zastupničkog pitanja. Izvolite. Hvala predsjedniče. Moje pitanje upućujem ministru rada i mirovinskog sustava Mirandu Mrsiću. Poštovani ministre, svjedoci smo otpuštanja radnika te gašenja nekoliko stotina radnih mjesta svakog dana. Prosječna plaća za studeni 2011.godine iznosila je 5 729 kn, za prosinac 5 493 kn, za siječanj ove godine 5 463 kune. U ta tri mjeseca prosječna plaća je manja za 266 kuna. Broj umirovljenika u siječnju ove godine iznosio je milijun 213 tisuća 121, a u ožujku ove godine milijun 215 tisuća 539 što je za 2 418 umirovljenika više u mirovinskom sustavu.

262. Nezaposlenih je u prosincu prošle godine bilo 315 tisuće 438, a u ožujku ove godine 339 tisuća 882 što je više nezaposlenih za 24 Najavljeni novi stečajevi, otpuštanja radnika povećati će broj nezaposlenih, a stalni rast cijena u ovoj državi stvara sve veću sirotinju. Slušamo, čujemo, čitamo da pripremate mjere za besplatne mlade radnike kako bi pomogli našim kapitalistima da smanje trošak radne snage. Zato vas molim ministre odgovorite, zato bi molio odgovor kada mislite nešto učiniti da osigurate barem 5 tisuća novih radnih mjesta, a ne mislim na ona besplatni rad, već plaćena za obavljeni posao? (SDP)** Hvala lijepa. Gospodin ministar Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani gospodine zastupniče. Vaše je pitanje više usmjereno prema Ministarstvu gospodarstva i malog poduzetništva, kao što znadete ministarstva intenzivno rade na otvaranju novih radnih mjesta i otvaranju novih radnih mjesta je jedina mjera koja može smanjiti nezaposlenost. Činjenica da Hrvatska nije napravila promjene koje je trebala napraviti od 2005.do 2008. I zato imamo to što imamo u ovom trenutku da hrvatskog gospodarstvo praktički ne funkcionira. Možda da vam pojasnim da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Zavod za zapošljavanje ne otvara nova radna mjesta. To ministarstvo i Zavod za zapošljavanje je mjesto gdje mlade ljude i sve one koji su nezaposleni omogućavaju im da steknu nova radna iskustva da steknu nova zanimanja i da podignu zapošljivost radne snage u onom trenutku kada se pokrene hrvatsko gospodarstvo i kada se počnu otvarati nova radna mjesta. Očekujemo da će to biti krajem ove godine ali morate znati da i kada se pokrene gospodarstvo da će nam trebati barem još 6 mjeseci da vidimo da vidimo na tome da će nam padati broj nezaposlenih, a rasti broj zaposlenih. Vaše pitanje o besplatnoj radnoj snazi je promašilo potpuno cilj jer govori se o nikakvoj besplatnoj radnoj snazi, govori se o mladim ljudima koji nemaju radnog iskustva, jer kako nemaju radnog iskustva tada ne mogu kandidirati za radno mjesto. To su nam kazivali i poslodavci i mladi ljudi jer je to bila glavna prepreka da dobiju željeno radno mjesto. Od 130 tisuća mladih ljudi preko 60 tisuća nema niti dana radnoga iskustva. Druga poražavajuća činjenica je da mladi ljudi 35 godina pa na niže preko 10 tisuća njih niti dana radnog iskustva. Završili su fakultet prije 10 godina, a ne mogu doći do tog toliko željenog radnog iskustva. Ova mjera nije nova, ona se provodi i u Europi. Praktički prije dva dana je Europa krenula istim putem, izašla je Direktiva o otvaranju novih radnih mjesta za mlade ljude. Dakle naša mjera je usmjerena prema visoko obrazovanim mladim ljudima, usmjerena je prema obrtništvu, usmjerena je prema ljudima koji trebaju dvije godine naukovanja da polože majstoricu. S druge strane, ovu mjeru će moći koristiti samo poslodavci koji ne otpuštaju radnike, znači koji ne daju poslovno uvjetovane otkaze, koji isplaćuju plaće i koji isplaćuju doprinose. S druge strane, Zavod za zapošljavanje će biti mjesto koje će voditi brigu o tim mladim ljudima i zapošljavati ih u tvrtkama, dakle ono će kontrolirati i poslodavce koji koji zapošljavaju. Potpuno odbacujem priče da će to sniziti cijenu rada, da ćemo omogućiti velikim trgovačkim lancima da zapošljavaju ljude. Kao što kažem i naglašavam, to je okrenuto prema mladim ljudima sa fakultetom. Nije mjera koja je nova, proširujemo tako da možemo obuhvatiti što veći broj mladih ljudi i ako pitate mlade ljude sa burze. Ako pitate osobu koja je na Zavodu za zapošljavanje godinama što bi trebala napraviti većina od njih će vam reći ja sam spreman raditi i besplatno samo da dobijem tu godinu dana radnog iskustva. Mi smo rekli ne, nećete radit besplatno, dobivat ćete naknadu od 1600 kuna, dobivat ćete mirovinsko, upisat će vam to u radnu knjižicu i omogućit ćemo vam da steknete tu godinu dana radnog iskustva sa nadom da ćete se i uspjeti zaposliti kod tog poslodavca kad se otvore radna mjesta. Dakle usmjereno je i ciljano, zajedno sa svim drugim aktivnim mjerama politike zapošljavanje, kao što znate jedna od stavki koja je u ovom proračunu podignuta su aktivne mjere zapošljavanja, sve sa ciljem da ljudi koji su u ovom trenutku na burzi to vrijeme iskoriste za stjecanje novih znanja za podizanje vlastite zapošljivosti, da u onom trenutku kada se otvore radna mjesta da možemo ih zaposliti. nezaposlenih je broj koji vidi se na web stranici Zavoda za zapošljavanje, rekli smo nećemo od toga praviti komplikacije, od toga praviti veliku famu i dramu. Ovo je slika onoga što Hrvatska je, slika onoga što se nije radilo do sada i jednostavno mora se pokrenuti gospodarstvo i postoje samo tri riječi koje to mogu omogućiti, a to je proizvodnja, proizvodnja i proizvodnja. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Ministre nisam zadovoljan sa odgovorom jer kada sam postavio pitanje onda sam rekao da su besplatni za kapitaliste, za poslodavce. Na to pitanje nisam dobio odgovor. Drugo, nisam tražio da vi i vaše ministarstvo zapošljavate nego sam pitao kada ćete donesti mjere za zapošljavanje. Naši građani su u bezizlaznoj situaciji, nemaju što za jesti, doslovno gladuju. U kampanji ste obećavali dug život, ali po vašim odgovorima vidim izgleda da smo dobili život na dug. Hvala i molim pisani odgovor. Dobit ćete i pisani odgovor kao što su svi zastupnici dosad dobili sve pisane odgovore u ovom mandatu. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Nedžad Hodžić je idući za postavljanje usmenog zastupničkog pitanja. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine predsjedniče Vlade, uvaženi članovi Vlade, kolegice i kolege. Moje pitanje je za predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodine Zorana Milanovića. prije nego što vam postavim pitanje, gospodine predsjedniče Vlade, želim izraziti svoje zadovoljstvo ali i zadovoljstvo velikog broja građana sa kojima sam u kontaktu što ste za vaš prvi posjet izvan granica naše zemlje odabrali i posjetili Bosnu i Hercegovinu. Obzirom da je hrvatski narod jedan od tri konstitutivna naroda u BiH mislim da ne treba posebno obrazlagati da ste tom posjetom povukli odgovoran državnički potez, ali vjerujem da ništa manje niste zainteresirani za sudbinu i budućnost i ostalih građana Republike BiH. Moje pitanje glasi: kako nakon posjeta BiH vidite dinamiku približavanja Europskoj uniji BiH, ali i ostalih zemalja iz regije.

naklonom uvodu. Moj pogled na perspektivu BiH i Srbije i Crne Gore kada je u pitanju Europska unija je možda relevantan za ovaj Sabor. Nadam se da će uskoro naš stav biti relevantan i za Europu u kojoj ubuduće nećemo samo provoditi stvari nego ćemo i formulirati svoje interese. Hrvatski interes je da BiH i Srbija i Crna Gora u najkraćem razumnom roku, uz poštivanje kriterija postanu članice Europske unije i mislim da ovdje nema potrebe o tome dodatno govoriti jer sve je jasno, dakle to je zona stabilnosti, mira, to je zona predvidivosti u ponašanju, a predvidivost je majka uspjeha u poslu. u poslu. S BiH imamo neka otvorena pitanja koja moramo riješiti u ovom mandatu. Iz hrvatske perspektive to je prije svega kada govorimo o ovim graničnim pitanjima povezivanje Dubrovnika sa sjeverom Dubrovačko-neretvanske županije. To je granica koju s BiH još nismo definirali, ugovor je potpisan davno i to stoji. To i status luke Ploče koja je hrvatska luka, ostat će hrvatska luka i njome će upravljati Hrvatska država kao vlasnik odnosno drugi vlasnici koji su unutra, ali ta luka bez BiH nekog velikog smisla nema pa ćemo i o tome razgovarati. To su sve teme na stolu. Međutim, kao i za Srbiju i za BiH vrijedi dakle da nam je u interesu da što prije postanu članica EU, da se država stabilizira, da postane upravljiva sa čvrstim institucijama i da, dok dok je BiH uređena na ovakav ustavnopravni način Daytonskim ustavom ona je država triju, prije svega triju konstitutivnih naroda: Hrvata, ajde na prvom mjestu kao naših sunarodnjaka ili većina nas, Bošnjaka i Srba. I status Hrvata u BiH za nas nije sporedno pitanje i trudit ćemo se i raditi na tome da taj status bude ravnopravan status. Moja koalicija, naša koalicija, moja stranka kada o tome govori nema političke izborne interese jer kao što je poznato u tim izborima mi ne sudjelujemo i nemamo kandidate. Zanima nas samo pravedno rješenje, fer rješenje, to je to. Nadam se da vas moj odgovor zadovoljava. Hvala.

da te zemlje iz regije čim prije se približe EU. To nije samo interes tih zemalja slažem se u potpunosti, to je i interes Hrvatske države. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Marin Jurjević će postaviti zastupničko pitanje. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, ministrice i ministri, kolegice i kolege, pitanje je za kolegu Arsena Bauka ministra uprave. Ono je vrlo jednostavno. Poštovani gospodine ministre hoće li se mijenjati Zakon o lokalnoj samoupravi. Naime, hoće li se tražiti nova rješenja oko mogućnosti smjene općinskih načelnika, gradonačelnika i župana s obzirom da ih je po sada važećem zakonu gotovo nemoguće smijeniti pa makar dolazilo i do teških sukoba između predstavničkih tijela i načelnika, gradonačelnika ili župana. Ukoliko se kani mijenjati ovaj zakon, ja vas molim da odgovorite jer je hrvatska javnost za to veoma zainteresirana. Kakve se promjene predviđaju i kada će do njih doći. Hvala lijepa. Odgovor će dati ministar Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Naime, neposredan izbor gradonačelnika ipak je u odnosu na stanje koje je bilo prije korak naprijed i mi taj korak nećemo vraćati nazad. Dakle, neposredan izbor će svakako i dalje ostati. Također, zakonski predviđeno sredstvo za opoziv, referendum u zadnje tri godine još se ni jedan nije proveo da je uspio, a bio je jedan neuspjeli pokušaj. Prema tome, taj institut očito nije pogođen kada je propisan na ovakav način na kakav je propisan. Također, tamo gdje načelnik ima čvrstu većinu u vijeću nekih problema takve vrste, mislim na blokadu sustava nema. Ostaje nam dakle riješiti problem tamo gdje postoji u navodne znakove kohabitacija. Za to doista tražimo nove mehanizme i u tom smislu će biti izmjena ne ne samo Zakona o lokalnoj samoupravi nego treba promijeniti čini mi se još četiri zakona u kojima se te stvari reguliraju. Ono što je sigurno uvest ćemo institut da istovremenih izbora u slučaju nedonošenja proračuna. Dakle, proračun će, donošenje ili nedonošenje proračuna svakako će biti Da li će se uvesti još neki mehanizmi i mogućnosti istovremenog izbora vijeća i načelnika to će pokazati i javna rasprava koju ćemo provesti jer mislimo da su te stvari, dakle temelji političkog sustava i da je o njemu najbolje postići konsenzus da ne bude ovako kratkog vijeka kao što je ovo rješenje koje se pokazalo ipak, dakle nepraktično. Naravno ta rješenja bi zaživila od sljedećih lokalnih izbora, obzirom da i postoji ovo ograničenje da se u zadnjoj godini ne može provesti referendum. I naravno razmišljamo i o još nekim izmjenama ovoga odnosa. Ali pustimo dakle da izađe i prijedlog da se o njemu javno raspravi u najširem mogućem svjetlu i sa zainteresiranom javnošću i sa akademskom zajednicom i sa svim onim koji treba to raspraviti, sa ustavno-pravnim stručnjacima, ali i sa političkom opozicijom da bi dobili dobro i održivo rješenje za duži rok. Zahvaljujem. Hvala. **Kovačić, Borislav (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. I dozvolite mi da postavim pitanje ministrici zaštite okoliša doktorici Mireli Holy. Poštovana gospođo ministrice, poznato nam je da je u javnoj raspravi novi Zakon o otpadu koji u stvari unosi brojne novine. No, s obzirom na to da će se po tom prijedlogu zakona zbrinjavanje otpada obavljati po količini, a ne na primjer kvadraturi stana kao do sada. Možete li nam konkretno reći hoće li taj novi model za pojedince, odnosno naše sugrađane biti skuplji ili će računi ipak biti manji nego do sada. Hvala lijepa. Ministrica prirode i zaštite okoliša, gospođa Mirela Holy. Izvolite. Poštovani zastupniče, točno je da je novi Nacrt prijedloga zakona o otpadu u proceduri, odnosno u javnoj raspravi tako da se tijekom ovog mjeseca jer je javna rasprava počela 2.4. pa trajat će do 2.5. građanke i građani Republike Hrvatske, jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća mogu izjasniti o prijedlogu ovog zakona, pa tako i o određenim elementima ovog zakona. Međutim, treba naglasiti da je odredba koja se tiče količine, odnosno volumena uvedena zbog toga što jedinice lokalne samouprave sada dobivaju obavezu primarne selekcije i na taj način mi planiramo provesti to da motiviramo građane i građanke Republike Hrvatske da revno selektiraju otpad u svojim kućanstvima. Jer će upravo ovom revnom selekcijom otpada direktno utjecati na to da se njihovi računi odvoza otpada smanje. Vjerujemo da će oni građani i građanke koji će pristupiti tome na revan način direktno utjecati na to da se njihovi računi za odvoz otpada smanje. Ukoliko neće biti tako revni onda će možda imati povećanje otpada, ali mi tu želimo naglasiti da je gospodarenje sa otpadom izuzetno vrijedna gospodarska aktivnost i da osim, znači benefita za okoliš koji ćemo dobiti kroz ovaj Zakon planiramo i pokrenuti određene gospodarske prakse i na taj način i otvaranje novih radnih mjesta jer je u svom razvijenom svijetu otpad vrlo korisna sirovina a ne smeće kao što je sad trenutno u Hrvatskoj slučaj. Hvala. O.k. možemo ići dalje. Gospođa zastupnica Lidija Bagarić. Izvolite.

Poštovani ministre, liste čekanja ogroman su problem u hrvatskom zdravstvu koji jako opterećuje i frustrira mogu reći hrvatske građane kojima je potrebna medicinska pomoć, pregled ili pretraga. Obećali ste da će se liste čekanja smanjiti u medicinski prihvatljive okvire. Međutim, u posljednje vrijeme čitamo i slušamo kako su se liste čekanja u pojedinim bolnicama čak povećale. Pa možete li nam reći što se po tom pitanju može učiniti i što vi u ministarstvu konkretno poduzimate da bi se lista čekanja smanjila? Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Ministar Rajko Ostojić, izvolite. hvala vam na tom pitanju koje se tiče svih naših građanki i građana. Nažalost program koji sam naslijedio i koji vodi liste čekanja ne pruža adekvatne podatke. Podaci dakle nisu jasni i nedvosmisleni. Svi oni koji čekaju na bilo koji pregled, bilo redoviti ili kontrolni ili pak žurni se vode na istom mjestu. Pokušat ću biti slikovit. Jutros u 7,30 sam pregledao svog starog pacijenta koji ima benigni tumor jetre koji nažalost taj tumor ima i maligni potencijal, ali je on kod 99,5% slučajeva benigan. I on meni dolazi na kontrolu slijedom kako ga ja naručujem. I naravno danas sam ga pogledao, dobio je datum čini mi se 5. travnja 2013. godine u 8 sati obzirom da je gospodin profesor u gimnaziji, predaje i radi. Dakle on je otišao predavati, on je zdrav, doći će mi na kontrolu, točno zna da mi dolazi 5. travnja, čeka ga mjesto, bit ću ja tamo ako budem živ i zdrav, čeka ga aparat i znate kako ga lista čekanja vodi, moja? Vodi ga da on u biti čeka svoj pregled, a čovjek radi, predaje, zarađuje za život. Nije na teret bolovanja, nije na teret HZZO-a, čovjek privređuje. Drugim riječima u toj listi čekanja ima nažalost svega i svačega. Postoje liste čekanja uređene u državama koje se organiziraju i predstavit ćemo vam to u svibnju. Tri liste čekanja – brza, kontrolna i redovita. Brza, i to su medicinski prihvatljive garancije, nitko ne smije za pojedinu dijagnozu čekati ni minutu ni tjedan više od medicinske prihvatljive granice. I to ćemo dovesti u red. Ali odvojit ćemo sve ove kontrolne, redovite preglede da ne zagušuju sve one naše potrebite građane koji zbog žurne situacije trebaju žurnu intervenciju. Drugim riječima kao što znate više se neće desiti kao što se desilo prošle godine da su pozvali gospodina na operaciju srca u našu veliku kliničku bolnicu koji je čekao 7 godina, a nažalost preminuo prije 3 godine. To se više neće desiti. Hvala vam lijepa gospođo zastupnice na vrlo dobrom pitanju. Izgledalo mi je kao oporbeno pitanje u trenutku dok ste pričali. **Šprem, Gospođa zastupnica Đurđica Plančić je iduća zastupnica koja će postaviti zastupničko pitanje. Izvolite. **Plančić, Đurđica (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice i ministri, kolege i kolegice. Moje pitanje postavit ću gospodinu Miljeniću ministru pravosuđa. Poštovani gospodine ministre Zakon o javnim ovršiteljima izazvao je u javnosti burne, negativne posljedice još od prošle godine, odnosno za vrijeme prošle Vlade. Ova Vlada odgodila je početak njegove primjene, a kako vidimo i odlučila da ta služba nije potrebna zbog čega vas u posljednje vrijeme javni ovršitelji oštro prozivaju. U javnosti su ostale određene nejasnoće oko načina provođenja ovrha pa vas molim da nam razjasnite u kojem smjeru idu rješenja koja će predložiti novi Ovršni zakon. Hvala vam. Hvala lijepa na pitanju poštovana zastupnice. Dakle, ovo što se tiče osobnih prozivanja itd. u to neću ulaziti jer jednostavno to je ispod nekakve razine komunikacije. Ono o čemu se radi da smo, ovrha je jedan složen, bitan element, njom se zapravo omogućava poštivanje pravnog poretka. Ona je težak instrument i za vjerovnike i za dužnika i potrebno je posebno oprezno postupati u tom segmentu. Nakon odluke o odgodi primjene novog Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima koji je trebao znači uvesti tu novu službu i novi institut pristupili smo analizi da vidimo kako ćemo i što ćemo dalje. Ono što smo uočili je da bi zapravo da su predviđeni instituti i služba javnih ovršitelja stupila na snagu došlo bi do potpunog poremećaja u postupanju, došlo bi do povećanog opterećenja sudova, došlo bi do određenih slučajeva gdje se ovrhe ne bi mogle provoditi recimo kod ovršenika koji nemaju prebivalište na teritoriju RH itd. to zapravo nije bitno, to su tehničke stvari koje se mogu dotjerati ili ne. Ono što je važno, važno je da smatramo da ovrha u ovom trenutku se ne može privatizirati. Postupanje ovrhe ostat će znači u sudskoj nadležnosti, međutim ono što je vrlo važno ona će se usmjeriti prvenstveno putem financijske agencije. Postoji zakon, dakle kad govorimo o izmjenama zakona mijenjaju se dva zakona. Jedan je Ovršni zakon, drugi je Zakon o naplati novčanih tražbina zato što naplata putem financijske agencije djeluje jako dobro. Potrebno je napraviti određene stvari radi zaštite prava i dostojanstva dužnika, to ćemo promijeniti. Ali ono što ćemo unijeti kao jednu od najvažnijih promjena je da će se i sudske presude, dakle kad postanu ovršne, one će se također naplaćivati putem FINA-e. Danas je neprihvatljiva situacija gdje vi lakše naplaćujete jedan račun izdan od nekog trgovačkog društva ili bilo koga nego sudsku presudu u kojoj se vodio postupak možda 5 godina ili koliko gdje su odlučivali sudovi. Tu da bi naplatili ponovno, ako nema dobrovoljne naplate, ponovno morate ići u postupak. E to je ono što ćemo izbjeći. Ono što ćemo također uvesti, što možda neće biti popularno ali je bitno, novčane kazne, prekršajne kazne također će se naplaćivati putem FINA-e. Imamo jako loš postotak naplata, jednostavno ono što je odlučeno mora se platiti, obveze se moraju izvršiti. I to je ona poruka koju, to nam je osnovno načelo koje primjenjujemo. Istovremeno zaštitit ćemo dužnike. Ono što ćemo također napraviti je uvest ćemo Registar zadužnica. Mi sada vidimo vrlo često u praksi događaju se krivotvorenja. Znači dužnici plaćaju nešto što nisu dužni, dolazi do dvostrukih naplata itd. Postojat će Registar zadužnica, čim se ona ovjeri u javnobilježničkom uredu ona ide u registar, FINA ne može postupiti ako ona nije u tom registru. Vjerovnici oni će prilikom podnošenja zahtjeva za naplatu svoje tražbine koji je zapravo automatiziran i koji je nepristran, tu nema izbora ovo hoću, ovo neću, to se provodi isti dan. Oni će morati podnijeti određeni obrazac koji će ponovno dužnika na neki način štititi jer će njime vjerovnik jamčiti da nije naplatio. To nam je bitno, razmišljamo također da li da u Kaznenom zakonu uvedemo i posebnu zaštitu ovog postupka, znači da spriječimo dodatno zlouporabe koje se događaju. Bitna promjena će se odnositi na pokretnine također. U praksi one nemaju posebnu ekonomsku vrijednost, one su psihološke, one dozivaju do uznemiravanja, ulazi se u stan itd. To ćemo maksimalno reducirati. I ono što je važno vjerovnik mora postati odgovoran za postupanje, on mora biti aktivan. Vjerovnik ne može podnijeti zahtjev i sada čekati da mu netko drugi riješi. On mora mijenjati sredstva, ako nije aktivan ovrha će se obustaviti. Dakle, postoji čitav niz drugih izmjena koje sada ne mogu obrazlagati ali je ovo načelno ono s čim idemo. Hvala ministre, zadovoljna sam vašim odgovorom. **Šprem, Boris (SDP)** Kako smo se uhodali da više ne morate dobivati riječ. Uredu je. Gospodin zastupnik Zoran Vasić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, gospođe i gospodo ministri, kolegice i kolege. Ja ću svoje pitanje uputiti ministru poljoprivrede gospodinu Tihomiru Jakovini. Poštovani gospodine ministre, Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i pravilnikom o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, propisano je da se isplata poticaja za 2011.dakle prošlu godinu obavi do kraja lipnja odnosno do 30.lipnja 2012.godine. S obzirom na neke prigovore koji su bili upućeni Ministarstvu poljoprivrede, a i vama osobno molim va da nas izvijestite o dinamici isplate poticaja te o sredstvima koja su korisnicima dakle našim poljoprivrednicima isplaćena do sada? Hvala. Hvala lijepa. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Izvolite. **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Štovani kolega zastupniče. Sukladno Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnog razvoja koja ste spomenuli i pravilnika mogu reći da je ova Vlada prilikom izrade i donošenja Državnog proračuna za 2012.godinu pokazala ozbiljnost, pokazala stav, pokazala odgovornost i rekla da će sva prava na potpore poljoprivrednika nastao u 2011.godini biti isplaćena tijekom 2012.godine. Kao što ste sami rekli zakonski rok za isplatu potpora je krajem lipnja, ali s obzirom da naši poljoprivrednici tijekom prošle 2011.godine su zadnju isplatu potpora dobili u proljeće 2011.godini i od tada nisu dobivali potpore za poljoprivredu sa kolegama iz Ministarstva financija i Državne riznice

koncem prvoga kvartala i u periodu od 20 i sukladno podnešenim zahtjevima i jedinstvenim zahtjevima za potpore i u periodu od 27.ožujka do 6.travnja isplaćeno je po dvije osnove preko 800 milijuna kuna, govorim o potpori dohotku gdje smo rekli da raspolažemo sa gotovo 85 milijuna kuna. I tu smo u 100%-tnom iznosu isplatili 82,5 milijuna odnosno od 12 tisuća 631 podnositelj gotovo 12,200 je isplaćeno. Ovih 3 milijuna koje nije isplaćeno to su bili nekonzistentni odnosno neispravni računi. Trenutno agencija vrši provjeru grešaka na samim računima i ovih dana će biti u 100%-tnom iznosu isplaćeni poticaji za dohodovnu potporu. Što se tiče jedinstvenih zahtjeva za potporu tu smo rekli da ćemo krajem prvoga kvartala ili u prvom dijelu 4.mjeseca isplatiti 50% iznosa potpora, a preostali dio potpora isplatiti krajem 6.mjeseca. tu govorimo od gotovo 90 tisuća zahtjeva u ukupnom iznosu 985 milijuna kuna, od toga po odbitku modulacije, modulacija zakonska obaveza govorimo o iznosu oko 900 milijuna kuna od čega je 737 milijuna kuna isplaćeno za gotovo 78 tisuća korisnika. Preostali dio korisnika kojima nisu sjela sredstava, govorim oko 11 200 korisnika dio ih opet nije imao ispravno riješene račune i to negdje oko 36 milijuna kuna. Agencija radi provjeru i uplatu po ispravci ovih dana, a jedan dio korisnika govorim o iznosu od oko 120 milijuna su korisnici čije su obaveze prema državi Hrvatskoj, porezni dug prema državi Hrvatskoj puno veći od onoga dijela koji trebaju dobiti kroz poticaje i oni su u dogovoru sa Poreznom upravom odnosno sa Ministarstvom financija stavljeni na neki način na stand ap, stand by … mogućnost da naprave reprogram svojih obaveza kroz program koji je ministarstvo financija ponudilo i onda će im biti isplaćena sredstva poticaja. Nažalost, zbog probijanja stalnog probijanja rokova za podnošenje zahtjeva u tijeku prošle godine Agencija za plaćanje poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije na vrijeme mogla obraditi sve zahtjeva. Tako npr. plaćanje za mlijeko za prosinac 2012.godine zbog pomicanja roka podnošenja zahtjeva u vremenskom periodu 21.11., 21.12.2011.godine ili za tov junadi do konca veljače 2012.godine obrada tih zahtjeva je bila u tijeku još kroz mjesec ožujak i početak travnja. Slogovi su pripremljeni i u petak ide isplata gotovo 120 milijuna kuna za tovljače junadi odnosno 25 milijuna za mlijeko za prosinac. Ako te cifre zbrojimo znači u tijeku od 27.ožujka do petka biti će isplaćeno gotovo milijardu kuna našim poljoprivrednicima.

Uvaženi predsjedniče Vlade, ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici. Moje pitanje je upućeno ministru znanosti, obrazovanja i sporta gospodinu Jovanoviću. Naime, jednom broju znanstvenih novaka uskoro ističu ugovori o radu a sveučilišta i instituti na kojima su do sada radili nemaju radna mjesta koja bi im mogli ponuditi odnosno nemaju radna mjesta na kojima bi ovi ljudi mogli raditi. Vjerujem gospodine ministre da ćete se složiti sa mnom kako je nedopustivo da najobrazovaniji mladi ljudi u Hrvatskoj, doktori znanosti ostanu bez posla nakon što su jako puno vremena i truda uložili u stjecanje svojeg doktorata odnosno svoje školovanje. A moram podsjetiti i na to da je RH financirala njihovo školovanje. Što ćete poduzeti kako se ovi najobrazovaniji mladi na kojima počiva budućnosti znanstvenog, tehnološkog, inovacijskog pa onda i općeg razvoja RH ne bi završili na cesti? Hoće li se i kako kroz novi ciklus znanstvenih projekata omogućiti i zapošljavanje novih doktoranata i postdoktoranata? Hvala. **Šprem, Boris Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče Hajduković, ministarstvo je zaista svjesno problema koji nastupa kada znanstveni novaci nakon svog završenog ugovora nemaju mogućnost zapošljavanja na sveučilištima i institutima zbog nedostatka znanstvenih i znanstveno I upravo iz toga razloga vodimo intenzivan dijalog i sa udrugama mladih znanstvenika i sa nezavisnim Sindikatom znanosti visokog obrazovanja sa sveučilištima kako bi pronašli najkvalitetnije rješenje. Trenutačno je u sustavu znanstvenih novaka oko 2 600 mladih znanstvenika i njihove plaće nisu upitne i oni će svoj posao odraditi do kraja ugovora. Ono što svakako treba naglasiti kada govorimo o znanstvenim novacima, da Hrvatska sa samo 18% visoko obrazovanih u radno aktivnom stanovništvu je daleko od onog što želi EU sa 30%, da se svega 2,3% ljudi koji su uključeni u cjeloživotno učenje smo daleko od 11%, postotka koji traži EU. Imamo samo 0,67% doktora znanosti u radno aktivnom stanovništvu, imamo samo 2350 istraživača na milijun stanovnika pa to samo pokazuje u kojoj mjeri je bitno rješavanje problema o kojem vi govorite. Najakutnije će biti otprilike 500 novaka koji uskoro završavaju svoj ugovor i za koje je potrebno osigurati kvalitetno radno mjesto. Mi radimo u smjeru 7 inicijativa. Prva inicijativa je već 15. veljače upućena svim sveučilištima gdje smo od njih zatražili da izvijeste ministarstvo o potrebi razvoja kadrova u sastavnicama sveučilišta u narednih pet godina kako bi na temelju tih zahtjeva od Ministarstva financija mogli tražiti dodatne prihode u proračunu u tih pet godina i na taj način zaposliti sve te novake novake koji su potrebni. Drugo što smo odlučili učiniti je da smo krenuli u izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanosti, Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost kroz koji želimo osigurati novi ciklus otvaranja novih znanstvenih projekata kako bi na taj način otvorili nova radna mjesta za znanstvene novake. Jedna od ideja koja će izazvati dosta polemika, ali javna rasprava traje, mi smatramo da svi profesori koji su napunili 65 godina ukoliko nisu osigurali financiranje iz projekata odnosno iz vlastitih prihoda fakulteta trebaju svoje mjesto prepustiti mladim znanstvenicima koji su stekli uvjete za docenta. To ne znači da se 500 profesora kojih sada u Hrvatskoj ima tjera u mirovinu, oni mogu ostati raditi raditi i poslije 70. godine ukoliko su na temelju svog rada ostvarili projekte iz kojih se mogu dodatno financirati. Sljedeća vrlo bitna aktivnost tiče se Poslovno inovacijske agencije Hrvatske gdje smo došli do potpuno drugačijeg pristupa u otvaranju novih projekata i financiranja mladih znanstvenika. Mi smatramo da svi doktori znanosti koji su završili status znanstvenog novaka ne trebaju ostati samo na sveučilištu. Dakle cilj je da doktori znanosti koji su stekli takvo vrhunsko obrazovanje dođu u javni sektor i u gospodarstvo i upravo kroz fond Jedinstvom do znanja želimo omogućiti kroz financiranje projekata u gospodarstvu da ti mladi znanstvenici nađu posao u gospodarstvu i tako omoguće brži rast bruto domaćeg proizvoda, otvaranje novih radnih mjesta, a to će onda značiti i više novaca za znanost i za sveučilište. I posljednja sedma u nizu inicijativa koju imamo je da se svim mladim znanstvenicima želi osigurati da mogu dvije godine otići u inozemstvo na teret ministarstva ili čak četiri godine bez prekidanja ugovora kako bi usvajanjem znanja iz najmodernijih svjetskih instituta i tehnologija stekli dodatno znanje i onda se vratili u Hrvatsku i to primijenili. Prema tome, bez ikakve dileme ulaganje u znanost i obrazovanje je vrhunski prioritet ove Vlade i uvjeren sam da će ova Vlada znati stati na kraj svim negativnostima koje su bile vezane uz zanemarivanje znanosti, obrazovanja i sveučilišta. Hvala vam lijepa. Gospođa Tatjana Šimac-Bonačić je iduća zastupnica za postavljanje usmenog zastupničkog pitanja. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Postavljam pitanje ministru rada i mirovinskog sustava gospodinu Mirandu Mrsiću. Gospodine ministre, u ožujku ove godine u tvornici lijekova Pliva došlo je zapravo do teškog ozljeđivanja radnika sa isto tako letalnim ishodom jednog radnika uslijed eksplozije odnosno požara i stroja odnosno smjese za lijekove. Tri dana nakon toga isto tako smo svjedoci bili teškog stradavanja sa smrtnim ishodom dva radnika u krugu tvornice Zvijezda prilikom čišćenja septičke jame. Isto tako nedavno, možda prije 10, 15 dana stradao je radnik Hrvatske elektroprivrede radeći na dalekovodu. U siječnju mjesecu ove godine smrtno su stradala dva radnika, jedan u Novskoj prilikom iskopa, kopanja kanala, a drugi na građevini u Zagrebu. Ovakvi podaci sigurno da zbunjuju, ovakvi podaci sigurno da su zabrinjavajući, a isto tako statistika govori da otprilike 30 ljudi godišnje strada, a dnevno se ozlijedi oko 150 ljudi. Zbog čega, koji su čimbenici toga? Mogu biti svakojaki, mogu biti od toga da se ne poštivaju zaštite na radu, od toga da dolazi do nezakonitog zapošljavanja, od toga da se neadekvatno odnosno nekvalitetno održavaju strojevi na kojima se radi. Pitam vas gospodine ministre da li Vlada odnosno vi da li možete promjenom zakonske regulative dovesti do povećanja sigurnosti radnika na radu. Hvala lijepo.

zaštita na radu u Hrvatskoj je nešto što nismo proteklih 8 godina tretirali na zadovoljavajući način i dolaskom u ministarstvo i formiranjem ovog ministarstva koje je kao što znate bilo dio Ministarstva gospodarstva, rada i mirovinskog sustava smo našli sustav u katastrofalnom stanju. Između ostalog nam je i Europska komisija u mjerilima rekla da zaštitu na radu i Odjel zaštite na radu u ministarstvu treba podići na puno veću razinu nego što je do sada. Slovom i brojkom u ministarstvu u ovom trenutku na tom području radi 6 ljudi što je previše malo za ono što ovo područje zaslužuje. S druge strane, u poglavlju 19. koje regulira ovo područje postigli smo dogovor da se izmjeni Zakon o zaštiti na radu i taj zakon je krenuo u proceduru i uskladili smo taj zakon negdje sa 22 direktive EU. kad pogledate taj prijedlog zakona onda vidite da taj zakon je rađen na način da ide prema tome da radimo raznorazne procjene o tome koje su ugroze na radnom mjestu, o tome da jedna firma primjerice koja ima 10 zaposlenih uredsko poslovanje, koja nema nekih velikih jasno ugroza za rad, mora donijeti negdje otprilike oko 15 do 20 dokumenata i vidi vraga, većina tih dokumenata se može autsorsat, to znači da možete iznajmiti tvrtku koja će to napraviti za vas. Rekli samo da to tako neće biti jer želimo da ta sredstva koja bi se uložila u procjene koje mahom može i sam poslodavac napraviti se moraju usmjeriti u prevenciju i usmjeriti na zaštitu radnika na njegovom radnom mjestu. Da samo oslikam kakvo je stanje na tom području. Zakon koji smo donijeli je dobar zakon ali neprovediv. Imamo otprilike oko podzakonskih akata, imamo 50 važećih pravilnika od kojih neki su stariji i od mene. Neki su donijeti 950 i neke godine. Možete zamisliti kako je bilo 950 raditi, a kako je danas. Prema tome, na tom području nas čeka veliki posao veliki posao i zajedno sa Državnim inspektoratom podižemo razinu zaštite na radu na način da će inspektori rada i inspektori zaštite na radu raditi iste poslove. To znači kada ide inspekcija rada ona će raditi inspekciju zaštite na radu. Kad ide inspekcija zaštite na radu ona će raditi i inspekciju rada. Želja nam je da ne bude samo kažnjavanja, nego da inspekcija rada i zaštite na radu primarno prevenira da upozori poslodavca da preveniramo neželjene događaje. S druge strane u ministarstvu je u tijeku izrada registra ozljeda na radu iz razloga što znamo da većina ozljeda na radu nije prijavljena i da mi imamo puno više još ozljeda na radu nego što se prijavljuju. Prijavljuju se one teške povrede, prijavljuju se smrtni slučajevi, ali ovaj dio je jedan dio koji se ne vidi. I za kraj želimo pozvati sve one koji imaju što reći o ovom području, da zajedno sa nama 28. travnja obilježe dan zaštite na radu i da okrenemo jednu novu stranicu u Hrvatskoj.

Prema GFK-u 5011 eura godišnje, u kunama 3127 mjesečno. Pali sa 27 na 31 mjesto. Prema podacima Međunarodne organizacije rada po paritetu kupovne moći prosječna plaća u Hrvatskoj vrijedi tek 1756 dolara. Prosječna plaća 3 mjeseca uzastopno pada. Zadnji pad je za 30 kuna, a u cijeloj prošloj godini ona je pala za 0,8%. 22% zaposlenih prima plaću do 3100 kuna, a čak 55% do 5000 kuna u neto iznosu. Zaduženost građana raste. Samo u prošloj godini, odnosno za godinu dana dug građana povećan je za 2 i pol milijarde i sada je negdje oko 128,8 milijardi. Rastu i cijene na malo. Siječanj 1,2, veljača 1,3, ožujak 1,5 posto. Benzin po redoslijedu plin, voda, struja, vrtići, odvoz smeća, komunalni troškovi, javni prijevoz. I dobro, ovrhe nisu u cijenama ali i one rastu i po broju i po obimu. Prema makroekonomskoj projekciji koju ste predstavili Saboru za 2012. vaša je Vlada predvidjela pad osobne potrošnje za 0,3% u tih 2012. To ste obećanje ispunili već u prva tri mjeseca ove godine. I sada pitam do koje nove granice ćete nastaviti smanjivati cijenu rada i prosječne plaće, kupovnu moć i standard građana u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Odgovor će dati premijer Milanović. Izvolite. posao naravno nije da širite neutemeljeni optimizam u društvu. To nije posao niti vlade. Posao Vlade je da ljudima govori istinu. Dakle, ne da ih tjera da se smješkaju i da misle da im je sjajno, a u biti im nije dobro. I nije dobro. I ne tražim I ne tražim od vas, u stvari nemam od vas pravo tražiti ništa, i ne tražim da širite optimizam. …/Govornik isključen, Dakle, nakon ovakvih stvari, nakon što čujem ovakve stvari zaista ispada da nikakvog izlaza nemamo. Ja nisam maneken niti trgovac lažnim optimizmom. Pokušavam u stvari promijeniti iz zatečenog stanja kojim se ne pravdamo, koje nije dobro, ne upiremo prstom u krivce, ne tražimo ih oko sebe. Radimo svoj posao. Jedna poslovica, stara poslovica koja je prenesena i u hrvatski, primorci je dobro znaju, kaže "kad nema vjetra veslaj". E mi pokušavamo veslati. Na vjetru i na plimi su svi rasli zadnjih godina, svima je bilo dobro do 2009. godine. Svi su imali rast potrošnje, svi su išli u velike deficite manje ili veće. Naprosto svijet je živio u jednoj nerealnoj slici. Realnost je tu, dakle nema ni jednog rješenja za ove probleme koje ste naveli koji su realni bez gospodarskog rasta. Preduvjet za to je stabilizacija javnih financija, stabilan kreditni rejting Hrvatske koliko god to katkad antipatično zvučalo jer ispada da radimo za druge i treće, a ne za sebe i to je stvar povjerenja. Povjerenja koje ćemo ostaviti prema međunarodnim partnerima, prema međunarodnim financijerima koji su nam partneri. Jer sve države osim Norveške i Švicarske imaju proračunske deficite čak i Njemačka. Dakle, u tom svijetu mi živimo. Borit ćemo se da zaštitimo najslabije. To je taj hrvatski bazični socijalni model koji ne damo, ali izlaza za Hrvatsku nema bez gospodarskog rasta, bez specijalizacije. Jer male države kao što je Hrvatska, jasno je to odavno, a nakon prvih kontakata u Europi u novom statusu posebno jasno bez specijalizacije i fokusa na ono bitno nemamo.

Kada gledam poteze Vlade u zadnjih ta tri mjeseca vjerujte da me podsjećate na onaj film "Štefica Cvek u raljama života" jer ste doista ušli u ralje stranih banaka, rejting agencija, Međunarodnog monetarnog fonda i krupnog kapitala. Ali moje je pitanje glasilo koja je vaša nova projekcija za 2012. o padu osobne potrošnje. Očekujem pisani odgovor, a predsjedniče Sabora Šprem, prema članku 182. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora član Vlade ima 2 minute da odgovori na pitanje. Svakom ministru automatski uključuje se vrijeme od 4 minute. Ne vjerujem da su do sva pitanja do sad bila toliko citiram "složena" da im treba 4 minute za odgovor. Jedini koji je kraće odgovarao je bio premijer. Jer ispada kada bi nekoga iznenada upitao koji je danas dan da bi protumačili da je to toliko složeno pitanje da mu treba 4 minute za odgovor.

Dakle, piše u Poslovniku da zastupnik može postaviti pitanje u roku od 2 minute, pa zamislite da sad date odgovor dvije minute. Ali piše da može trajati dvije plus dvije ovisno o složenosti pitanja. Mi smo mislili da je bolje da idemo na 4 minute da se da jedan konzistentan odgovor, ali da se to ne krši. Hvala vam lijepa. Za zastupničko pitanje se prijavio i ima 14 po redu pravo da ga postavi gospodin zastupnik Igor Češek. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, predstavnici Vlade ministrice i ministri, štovani kolege i kolegice zastupnici. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Zoranu Milanoviću. Kakav je stav Vlade RH u pogledu povrata nacionalizirane, odnosno otete imovine koju je komunistička vlast otela nakon 2. svjetskog rata i koja je oteta Židovima u vrijeme 2. svjetskog rata? **Milanović, Zoran (SDP)** Uvaženi kolega moj stav načelno prema otetoj imovini je da ono što je oteto treba vratiti. Međutim oteto, konfiscirano i nacionalizirano nije jedno te isto. To su različiti procesi i različiti postupci. Tu ste spomenuli i židovsku imovinu. Dakle, židovska imovina je jedna stvar, ključni problem je što je većini Židova u Hrvatskoj za vrijeme 2. svjetskog rata otet život. I za to je odgovoran jedan … /Govornik se ne razumije./… koji je u tome bio i napredniji od svojih mentora. Nakon rata se ta imovina nikome nije mogla vratiti tako da je onaj mali broj ljudi koji se vratio živ u gradove Hrvatske, govorim o Židovima, i koji su u pravilu bili u Narodnoj oslobodilačkoj vojsci svoju imovinu dobio natrag. Međutim, '48. godine do '51. godine sva ta imovina je svima, neovisno o njihovoj nacionalnosti i vjeri, bila nacionalizirana. Ja moram priznati, ja sam dakle spreman o tome govoriti, nisam shvatio bit pitanja. Dakle, oteto je oteto. Nacionalizirano je nacionalizirano. Konfiscirano je konfiscirano. Konfiscirano je obično vezano uz nekakvu presudu za neprijateljsko djelovanje. Dakle to je nekoliko aspekata, tu je Hrvatska država pokušavala uvesti reda u zadnjih 20 godina ne s previše uspjeha. Tako da evo tu smo nakon 20 godina gdje jesmo, ponovno se vraćamo na iste teme. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Zastupnik gospodin Igor Češek. Izvolite. **Češek, Igor (HDSSB)** Nisam, apsolutno da nisam zadovoljan s odgovorom jer ipak se radi ovdje o čistoj demagogiji. Ja vas pozivam pošto se u zadnjih 20 godina govori o povratu imovine i svi se zalažu za to i čak i članovi vaše kukuriku koalicije, odnosno članovi stranaka kukuriku koalicije su zdušno zagovarali povrat imovine i zemljišnim zajednicama i sve ostalo međutim pozivam vas da ta vladajuća većina pokažete bar simbolično da želite riješiti te probleme. Najbolji primjer bi bio da predsjednik RH Ivo Josipović vrati oteti stan u kojem živi i dan danas, a u koji je uletio 1945. godine njegov otac dok je oslobađao Grad Zagreb. A poznato je da taj stan pripada, odnosno pripadao je jednoj zagrebačkoj židovskoj obitelji. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Branko Bačić postavlja zastupničko pitanje. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja svoje pitanje postavljam predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. za par dana prolazi i 4. mjesec otkada ste preuzeli odgovornost za vođenje države i držim da se i sa mnom slažete da je to dovoljno vrijeme da se Vlada ako je spremno preuzela odgovornost za državu izjasni i o bitnim strateškim projektima, bar kad je u pitanju infrastruktura i važni prometni pravci. Prilikom primopredaje dužnosti ostavljeni su vašoj Vladi brojni projekti koji … /Govornik se ne razumije./… poput zračne luke, poput projekta Brijuni, a ja bih spomenuo i 3 projekta koja su važna za život Dubrovačko-neretvanske županije to su dovršetak autoceste do Ploča, to je izgradnja Pelješkog mosta ili kako ga ja nazivam Hrvatskog mosta i to je izgradnja punog profila autoceste od Doli do Osojnika, odnosno do Dubrovnika. Prema mojim informacijama koje mislim da su prilično točne usporena je gradnja autoceste do Ploča pa umjesto do kraja ove godine bojim se da će biti dovršena i do kraja iduće godine, zaustavljena je da ne kažem da ste odustali od gradnje Pelješkog mosta, a svakako da ste u ovom trenutku odustali od gradnje punog profila autoceste do Dubrovnika. Ne mislim da je dobro da u ovom trenutku kada građevinski sektor i brodograđevinski sektor u Hrvatskoj u vrlo teškoj situaciji da se odustaje od onih projekata za koje je proveden i natječaj, za koje je moguće angažirati taj isti sektor, a da se u isto vrijeme obećava o nekim drugim projektima koji zasada nisu u bliskoj fazi realizacije. Pa se bojim da će i obećanje vašeg prvog potpredsjednika gospodina Čačića da ukoliko do kraja rujna ne pokrene se investicijski ciklus u Hrvatskoj da će zbog toga onda se osjećati odgovornim i podnijeti ostavku. **Šprem, Boris (SDP)** Molim vas. **Bačić, Branko (HDZ)** Moje se pitanje svodi na to s obzirom da je zbog zaustavljanja ta tri važna projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju, za grad Dubrovnik koji bi rješenje izvuklo Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju iz prometne izolacije do kada ćemo mi građani Dubrovačko-neretvanske županije zbog nerješavanja tih projekata biti u vlastitoj državi građani drugog reda? Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor će dati gospodin predsjednik Vlade Zoran Milanović. Uvaženi kolega postavili ste pitanje koje pretpostavlja nešto što u biti nije baš istina. Dakle, autocesta do Ploča ide, ide dinamikom najbržom kojom može ići i kod toga stojimo. Pelješki most smo onako kako ste ga vi koncipirali mi kritizirali i opredijelili smo se za alternativan po nama pametniji i jeftiniji pravac, a to je povezivanje cestovnim pravcem kroz Neumsko zaleđe prema Dubrovniku. Dakle kao strateški cilj spone, kopče između sjevera i juga županije, odnosno Hrvatske. To je odgovor na vaše pitanje. Dakle, mislim da to korektno radimo, mislim da ne zapostavljamo nijedan dio Hrvatske. mislim da nastojimo biti korektni i pravedni, dakle i regionalno. Mislim da i Slavoniji dugujemo isto tako nekakve projekte. Dakle, u cijeloj Hrvatskoj. Ne može biti sve u jednom dijelu Hrvatske. Vi ste svjesni nekih mojih izjava u zadnjih mjesec dana kada su u pitanju neki projekti. Postoje važne stvari i u ovom trenutku malo manje važne stvari. Trenutno je možda jedno od najvažnijih stvari upravo ta kopča, ta spona iznad Neuma o čemu moramo pregovarati s BiH. Naravno Naravno i Pelješki most u nekoj idealnoj situaciji je opcija. U ovom trenutku stanje nije idealno pa onda pokušavamo rješavati naše stvarne probleme na racionalan i prihvatljiv način. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Branko Bačić reakcija na odgovor. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Gospodine predsjedniče, nisam postavio kapriciozno pitanje i nisam zadovoljan vašim odgovorom. Nitko ne bi bio sretniji od mene da ta tri projekta ova Vlada nastavi i tu bi prvi podržao. Međutim, i vi ste sami svjesni da povezivanje krajnjeg juga Hrvatske, tom kopčom kako ste je nazvali kroz prostor BiH je za nas na jugu Hrvatske na dugom, dugom štapu. Ne znamo tu trasu i ne znamo tko bi ju financirao i ona nije po nama u HDZ-u u ovom trenutku u interesu susjedne države. Vi ste u svom odgovoru gospodinu Lesaru rekli kako "Ako vjetar ne puše ona veslaj". Ja ću vam odgovoriti jednom sličnom poslovicom koja govori da "Brod ne plovi kako vjetar puše, nego kako jedra okrenete". Čini mi se da ste u ovom trenutku kada je u pitanju Dubrovačko-neretvanska županija doista okrenuli jedra u krivom smjeru. Hvala. Gospodin zastupnik Damir Mateljan. Zastupničko pitanje izvolite. **Mateljan, Damir (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno gospodinu potpredsjedniku Vlade RH i ministru regionalnog razvoja i europskih fondova gospodinu Branku Grčiću. Naime, danas su velika očekivanja u RH od korištenja sredstava EU fondova, međutim jednako smo tako svjedoci da iskorištenost tih fondova tih sredstava vrlo, vrlo skromna. Stoga je moje pitanje gospodine potpredsjedniče što Vlada odnosno vaše ministarstvo može učiniti kako bi ta iskoristivost bila što veća jer naime danas kada nedostaje novaca na svim razinama za mnoge općine i gradove u RH ta su sredstva jedina šansa za ulaganje u razvoj

IPA sredstava na koje smo imali pravo iznosio negdje 37% u tom trenutku, a da je istovremeno isplaćeni dio novca iznosio negdje pola od toga. Znači cca 19% ukupne alokacije koje smo u tom trenutku mogli raspolagati. To je ozbiljno upozorenje, to je crvena lampica koja se pali mogao bih reći još uvijek na vrijeme ali kada vam kažem da je opoziv sredstava za alokacije 2008.gdje je isteklo vrijeme za korištenje tih sredstava iznosilo čak 55% alokacije, e onda to već govori da zaista se crvena lampica pali i da treba ozbiljno krenuti u proces restrukturiranja cijelog sustava za povlačenje EU fondova. Ono što je ova Vlada i ministarstvo napravilo za sada jeste jedan akcijski plan praktički koji se bazira na 4 ključne točke. Uvijek je to pitanje institucija i organizacije institucija, to je pitanje kadrova i to je pitanje osiguranja financijskih sredstava. Kada govorimo o institucijama mi smo problematiku EU fondova digli na najvišu moguću razinu u ovoj Vladi. To znači da smo utemeljili i posebno ministarstvo ili ako hoćete Ministarstvo uprave u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova koji će se baviti ovom problematikom svakodnevno, da smo uspostavili koordinaciju Vlade koja svakog tjedna raspravlja o toj temi, dakle to je kontinuirani uvijek isti dnevni red, a to je stanje korištenja EU fondova u svim institucijama koje u tome sudjeluju. Druga velika stvar je kadrovsko pitanje. Mi u ovom trenutku imamo negdje oko 350 ljudi u javnom sektoru koji su u kor biznisu, dakle najneposrednije vezani za poslove vezane za apsorpciju EU fondova. Čak prema mjerilima koje smo preuzeli u pregovorima sa EU ta brojka bi trebala u ovom trenutku iznositi oko 500. Dakle, u ovom trenutku fali nam negdje oko 200 ljudi u svim institucijama kada znamo da je taj broj institucija više od 10. 15 onda to i nije veliki broj po jednoj instituciji i to je nešto što kroz restrukturiranje tih institucija moramo osigurati da zaposlimo mlade, obrazovane ljude koji su spremni učiti koji su spremni raditi i više od 8 sati jer je to takav posao. I ja se nadam da ćemo evo i uz ove programe koje nam Ministarstvo rada nudi uspjeti doći do tih mladih ljudi u vrlo skorom vremenu. I naravno treće ne manje važno pitanje je financije. Mi smo evo po prvi puta u ministarstvu oblikovali program nekih 30 milijuna kuna ove godine i to će idući tjedan ja se nadam ići u javni poziv, isključivo za pripremu projekata za financiranje iz EU fondova, po prvi put. Ali smo isto tako pozvali sva ministarstva da u idućoj godini u proračunu planiraju značajna sredstva za financiranje pripreme projekata. Znači naš ključni problem je projektni …plan dakle jedna mreža projekata koja bi bila na raspolaganju u svakom trenutku finalno pripremljena za povlačenje tih tih sredstava. I u tom smislu kažem evo i naše ministarstvo i ova koordinacija da kažem puhat će za vratom svim onim koji su na čelu institucija koje pripremaju projekte za EU fondove. Hvala lijepa. Nadica Jelaš je gospođa zastupnica koja ima pravo postaviti pitanje sada. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje upućujem gospodinu Gordanu Marasu, ministru poduzetništva i obrta. ću uvodno da je u proteklom vremenu u Hrvatskoj gospodarski rast bio temeljen na potrošnji koja se poticala bolje reći pumpala s jedne strane prodajom tržišno dominantnih tvrtki, telekomunikacija, banaka, farmaceutskih tvrtki, a s druge strane se pumpala isto tako bjesomučnim zaduživanjem. Aktualna Vlada, dakle ova vlada ima jedan potpuno drugačiji koncept gospodarskog rasta, koncept koji je zasnovan na proizvodnji, na poduzetništvu, na investicijama i u tom smislu u ovoj zaista teškoj gospodarskoj situaciji Vlada ima doista jedan istinski težak posao, a to je pokretanje gospodarstva u pozitivnom smjeru. Poznato je da je hrvatsko gospodarstvo po svojoj strukturi mikro gospodarstvo obzirom na činjenicu da preko 80% ukupnog broja gospodarskih subjekata upravo čine male tvrtke, a da Vlada zna kolika je važnost upravo tog segmenta hrvatskog gospodarstva koliko računa upravo s njegovim potencijalom potvrđuje činjenica da smo osnovali i posebno ministarstvo za taj segment dakle Ministarstvo obrta i poduzetništva. Molim vas gospodine ministre da kažete kojim to poticajnim mjerama i projektima mislite pomoći upravo tim malim i srednjim poduzećima, dakle tim malim poduzetnicima i obrtnicima odnosno što taj segment hrvatskog gospodarstva može očekivati od vašeg ministarstva. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Ministar poduzetništva i obrta gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, poštovana zastupnice Jelaš. Hvala vam na pitanju. hrvatsko gospodarstvo se razvijalo na jednom pogrešnom konceptu potrošačkom, velikog deficita između uvoza i izvoza, na zaduživanjima tako da moramo neke stvari mijenjati. Nažalost, zadnje tri godine pad gospodarstva je preko 8%, izgubljeno je u obrtu, malom i srednjem poduzetništvu preko 100 tisuća radnih mjesta, ali zato ova Vlada u samo prvih 100 dana mijenja sliku poduzetništva i obrta na nekoliko načina. Napravili smo porezno rasterećenje poduzetnicima na godišnjoj razini preko 3 milijarde kuna, plan investicija koje smo predstavili ove godine vrijedan 2 milijarde i 400 milijuna eura duplo je veći nego što je bio protekle godine i to će raditi upravo naši poduzetnici i obrtnici. Promijenjena je također politika i u plaćanjima. Vlada je protekli tjedan donijela odluku gdje će se poduzetnicima i obrtnicima za dobivene poslove u okviru javne nabave plaćati i 10% avansa, umjesto kao što je nažalost do sada bio dosta često slučaj da nikad novac od države ne vide kada za nju rade. I također napravili smo i najpovoljnije kredite za male i srednje poduzetnike sa kamatnom stopom između 1 i 3% preko HBOR-a sa počecima 4-5 godina, odnosno u turizmu otplatom čak i 17 godina. Sve to u samo ovih 100 dana. Ali idemo i korak dalje, predstavili smo plan poticanja malog gospodarstva, poduzetnički impuls sa 24 programa. Javni pozivi su već objavljeni protekli petak u medijima, program vrijedan 376 milijuna kuna sa kojim vjerujemo da ćemo pomoći preko tisuću poduzetnika i obrtnika u Hrvatskoj na način da vrlo jasno ulažemo taj novac i očekujemo da se on u tri godine vrati na ovaj ili na onaj način u proračun kroz povećano zapošljavanje, kroz investicije i otvaranje novih radnih mjesta. Također, sljedeći tjedan ćemo predstaviti novi jamstveni program za male i srednje poduzetnike koji će raditi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo jer možete imati najpovoljnije kredite, ali ako nemate dobar i jasan program dosta često naši poduzetnici ne mogu dobiti kredit. Također sutra upravo potpisujemo, prisustvujem potpisivanju sporazuma između jedne hrvatske banke i Europskog investicijskog fonda gdje u programu mikro kreditiranja, znači kreditima do 25 tisuća pomažemo …/Ne razumije se./… ili brzorastuće tvrtke u Hrvatskoj, inovativne tvrtke sa kvalitetnim programima. 30 milijuna eura će biti na dispoziciji i što je vrlo bitno jamstveni fond, Europski investicijski fond garantira za otplatu i biti će opet vrlo jednostavno doći do tih kredita. Također, mnoge stvari koje smo pokrenuli ovih mjeseci uvjereni smo da će dati rezultate u narednim godinama i da neće ovaj trend negativan što sam rekao proteklih tri godine pada gospodarstva od 8%, izgubljenih 15000 obrta, izgubljenih preko 100 tisuća radnih mjesta se neće nastaviti nego će biti upravo suprotno. Uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti. Hvala vam lijepo na pitanju. Hvala lijepa. Pitanje ima gospodin zastupnik Ivan Šantek, izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Postavljam pitanje predsjedniku hrvatske Vlade, gospodinu Milanoviću. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, ja u ruci držim dokumente koje ću vam uručiti nakon što završi aktualni sat na izlazu i ne želim raditi predstavu ovdje u Saboru pred kamerama s obzirom da se radi o jednoj vrlo ozbiljnoj situaciji. Naime, ovdje su dokumenti koji pokazuju da su Ceste Sisak koje su bile u većinskom vlasništvu Sisačko-moslavačke županije prodane firmi bez boniteta koja je osnovana samo radi te prodaje, dakle 57% tih udjela je županijska skupština nezakonito prodala firmi bez boniteta, nakon toga je ta firma bez boniteta nekretnine u vrijednosti 150 milijuna u vlasništvu Cesta Sisak upisala pod hipoteku kao jamstvo vraćanja toga kredite. Dakle, mi kao vijećnici u županijskoj skupštini sazvali smo posebnu sjednicu županijske skupštine i tražili da se ta nezakonita odluka poništi. Međutim znate da tamo sjedi od 14 savjetnika 10 savjetnika županice Lovrić koji primaju naknadu od 5000 kuna mjesečno da bi donosili ovakve odluke i ta naša inicijativa je odbijena. Dakle, odluku županijske skupštine na izričiti zahtjev županice Lovrić suprotno zakonu firma je kupila 57% udjela, a nakon toga nekretnine Cesta Sisak stavila pod hipoteku da bi mogla vraćati svoj kredit kojim je kupila te udjele. Stoga bih ja još želio napomenuti da je još ostalo 10-tak % udjela koji su u vlasništvu opće države. vam ja želio postaviti pitanje, prije svega kako ćete pomoći Cestama Sisak da ne ostanu bez svojih nekretnina jer očita je namjera kupca da se domogne vrijednih nekretnina. S druge strane, s obzirom da je Skupština Sisačko-moslavačke županije donijela nezakonite odluke Vlada ima pravo raspustiti skupštinu ukoliko učestalo krši zakon. I treća stvar vas pitam kao predsjednika SDP-a, da li ćete tražiti političku odgovornost županice Lovrić za ovu …/Ne razumije se./…, nezakonitu i štetnu odluku koju je donijela Sisačko-moslavačka županija.

Vi naravno imate pravo govornicu županijske skupštine zamijeniti za ovu govornicu kao saborski zastupnik i poentirati politički na nečemu što tumačite na svoj način. Ja ne mogu ulaziti u meritum stvari o kojoj ste govorili. Postoji zakon, postoje tijela koja su nadležna za provođenje zakona, za kontrolu zakonitosti i ja tu moram stati. Dakle, vi ovaj Sabor koristite kao političku govornicu što on i jest, što on i jest, to je vaše pravo, a govorite li istinu to će procedura pokazati. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor, izvolite, gospodin zastupnik Ivan Šantek. **Šantek, Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, mislim da je 186 radnika Cesta Sisak, od vas sam očekivao drugačiji odgovor. Očekivao sam barem da ćete reći ispitat ćemo, istražit ćemo i obavijestit ćemo vas i hrvatsku javnost. Nažalost vi ste meni odgovorili ovdje da sam ja zamijenio govornicu Skupštine Sisačko-moslavačke županije sabornicom što nije točno. Ja sam namjerno, koncipirajući ovo svoje pitanje, želio vas ne povrijediti i da ovo ne shvatite kao političke obračune između HDZ-a i SDP-a nego kao interes za jednu firmu koja će se naći u problemima a Sisak je bremenit problema. Evo jučer smo na Dnevniku imali priliku vidjeti s čim se suočavaju 27 firma na području Željezare. Mi imamo slučaj HEPOSA, mi imamo slučaj odlaska CMC-a iz Siska i vi meni ovako odgovorite. Ovo je stvarno iznenađujuće. Ja moram reći da sam duboko povrijeđen kao građanin Sisačko-moslavačke županije što ste mi ovako odgovorili. Molim pisani odgovor. **Šprem, Ja mislim da ste dobili jasan odgovor u ovom momentu kakav je mogao biti. Gospodin zastupnik Franko Vidović, zastupničko pitanje. Izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Poštovani predsjedniče Sabora hvala, poštovani premijeru, ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici. Pitanje upućujem gospodinu Nevenu Mimici potpredsjedniku hrvatske Vlade za unutarnju i vanjsku politiku i europske poslove. Poštovani, Republika Hrvatska je vlasnik velikog broja tzv. neperspektivnih pojava. Manji dio tih pojavnih je prepuštanje jedinicama lokalne samouprave i to najčešće za ostvarivanje nekakvih projekata društvenog sadržaja. Audio agencija je, jasno uz blagoslov Vlade na kraju, prepuštala te objekte jedinicama lokalne samouprave na njihov zahtjev, ali uz prethodno izrađene odgovarajuće projekte, te uz dokaz o osiguravanju financijskih sredstava za realizaciju tih projekata i to na točno određen vremenski rok. Barem je tako bilo u slučaju grada Šibenika, odnosno u slučaju realizacije Pomorskog inovacijskog centra INAVIS u Šibeniku koji je projekt hrvatsko-norveški. Sa druge strane mislim da smo svi ovdje svjesni koliki je ogromni potencijal kriju te vojarne, posebice one koje se nalaze na obali Jadrana i isto tako, mislim da smo također svjesni da je krajnje vrijeme da taj potencijal i pokrenemo. Zbog toga vam upućujem pitanje da li je ova Vlada i pod kojim uvjetima spremna prepustiti jedinicama lokalne samouprave neperspektivne vojarne koje se nalaze na njihovom području. Hvala. Hvala lijepa. Potpredsjednik Vlade gospodin neven Mimica. Izvolite. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Takozvana neperspektivna vojna imovina i po broju nekretnina i po površinama koje zauzima predstavlja zbilja značajan potencijal i za gospodarski razvoj, a i svaki drugi društveni razvoj jedinica lokalne samouprave. Međutim, taj potencijal do sada slažem se nije dovoljno korišten, nije korišten u mjeri koji bi potaknuo upravo ove razvojne procese. Kažem, takozvana neperspektivna vojna imovina jer u osnovi se radi o imovini Republike Hrvatske koja je dana na korištenje i upravljanje Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Proces korištenja te imovine počeo je još '92. Kada je Republika Hrvatska preuzela preko 600 takvih objekata, vojnih objekata od bivše JNA, kada je nakon toga MORH-u od njih oko 470 objekata, nekretnina dano na upravljanje i korištenje, da bi se onda kroz procese upravljanja državnom imovinom oko 280 takvih objekata našlo u hajde danas u okviru Agencije za upravljanje državnom imovinom. Samo 93 takva objekta, neperspektivna vojna objekta su do sada do ovog trenutka od početka znači u ovih 20 godina 93 su takva objekta dana na korištenje lokalnoj samoupravo. Ova Vlada definitivno stoji na stanovištu i ima politiku i jasan program da takvu imovinu puno više nego do sada uključi i u gospodarski razvoj samih jedinica lokalne samouprave. Želimo da to bude dio procesa decentralizacije koji je jedan od osnovnih i prioritetnih politika ove Vlade, ali želimo da ta imovina se stavi i u funkciju onog rasta investicija, gospodarskog rasta u cjelini tako da ćemo, da pozivam i jedinice lokalne samouprave da promišljanje korištenja ovih objekata sagledavaju i izvan onoga što je danas određeno samo recimo za društvene djelatnosti ili za, na korištenje nekretnina u javnoj namjeni. Dogovorit ćemo načine na koje ćemo i izmjenama zakonskih propisa omogućiti stavljanje ovih nekretnina praktički u gospodarski razvoj, u investicijski razvoj bilo na razini lokalne samouprave, bilo na ukupnim investicijskim projektima. Prema tome, pokrenuli ste pitanje koje koje nadilazi sam broj, ovaj nedovoljni broj objekata predanih na korištenje lokalnoj samoupravi. Krenut ćemo u pravcu povećanja i praktički svih ovih gotovo 200 objekata koji su još uvijek unutar audia. Praktički je to sve skupa potencijal za kažem jačanje decentralizacije i jačanje investicija. Također možemo razgovarati i razgovarat će se i o tome da se unutar Ministarstva obrane kroz dugoročni program razvoja Oružanih snaga i dodatni objekti razmotre mogu li se proglasiti ili utvrditi da su neperspektivni ili nepotrebni za djelovanje Oružanih snaga, pa onda i oni bi mogli povećati ovaj broj od oko 200 objekata koji danas imaju potencijal, a Vlada ih definitivno želi uključiti u ove procese jačanja gospodarskog potencijala, razvojnog potencijala potencijala lokalne samouprave. Hvala. **Šprem, sa nekih desetak vojarni i one su do sada predstavljale imovinu koja je neprekidno samo propadala. Hvala vam. **Šprem, Prije nego nastavimo s radom samo da vam kažem da je sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj dana u pola dva u dvorani Eugena Kvaternika 233. Isto tako vas obavještavam da smo došli do pola. Po svemu sudeći možemo završiti 15 do 2, ako budemo išli kao što smo do sada išli najkasnije do 2. Tada ćemo imati stanku za ručak i onda ćemo nastaviti sa radom koji danas mislim da neće dugo trajati negdje do pola 5, 5 tako da mogu još neki odbori zasjedati tako da sutra možemo nastaviti u pola 10. Zastupnik Damir Rimac. Izvolite gospodine zastupniče vaše zastupničko pitanje. upućujem pitanje ministru branitelja Predragu Matiću. Obzirom da dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije gdje je rat bio najžešći poznata je činjenica da brojni hrvatski branitelji unatoč nastojanjima države da se riješi njihov stambeni problem još uvijek nemaju riješeno to riješeno to stambeno pitanje. Također poznata je i činjenica da velik broj njih živi u bespravno izgrađenim stambenim objektima tj. u objektima bez valjane građevinske dozvole. Naime, kroz legalizaciju bespravno izgrađenih objekata riješio bi se jedan dio tih problema no postoji problem naknada koji hrvatski branitelji velika većina njih zaista ne mogu platiti. Pitanje koje vam upućujem je može li država u rješavanju tih i takvih problema pomoći hrvatskim braniteljima na neki određeni i specifičan način? Hvala lijepa.

Hvala vam na pitanju. Naime, poznato vam je da Hrvatska vlada i Ministarstvo branitelja aktivno skrbi o problemima i potrebama hrvatskih branitelja. Jedan od većih problema s kojima se susrećemo je stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja koji nisu obuhvaćeni Zakonom o pravima hrvatskih branitelja, dakle nestradalnici i invalidi Domovinskog rata. S obzirom na predstojeći Zakon o legaliziranju bespravno sagrađenih objekata poslali smo prijedlog Ministarstvu graditeljstva da se hrvatski branitelji pod uvjetom da im je to jedini objekat i prvi objekat koji koriste za stanovanje da budu oslobođeni 50% od iznosa plaćanja za legalizaciju tih objekata. I evo sa zadovoljstvom vam kažem da je Ministarstvo graditeljstva i ministar Vrdoljak dali su nam punu potporu i iskazali puno razumijevanje za ovaj naš prijedlog i držim da će tako biti i prihvaćen. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Zastupničko pitanje, gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućujem predsjedniku Vlade RH gospodinu Milanoviću. Poštovani gospodine predsjedniče prošlo je 4 mjeseca od vašeg imenovanja cca nije bitno sad dan više-manje, od prve sjednice je prošlo 3 mjeseca ili 100 dana, moje pitanje je za vas bilo na prvoj sjednici da li želite pomoći Požeško-slavonskoj županiji obzirom da se nalazi u izuzetno teškoj situaciji. A rekli ste mi da, no istovremeno sam tražio od vas kako usmeno, a tako i moj župan u Požeško-slavonskoj županiji pismenim putem da nam odgovorite da li nas želite primiti da vam objasnimo situaciju u kojoj se nalazimo. Znam da ste zauzeti, ali je prošlo 100 dana. Do dana danas nismo dobili nikakav niti pismeni, a niti usmeni dogovor. Podsjećam vas da je protekla Vlada gospođe Jadranke Kosor što sam vam također rekao pomogla Požeško-slavonsku županiju sa 19 milijuna kuna. Zato mislimo da vaš odgovor je bitan, pozitivan ili negativan. Pitam to zato što 80 tisuća ljudi u Požeško-slavonskoj županiji zna za ovaj problem i bez potpore Vlade RH ne može županija funkcionirati i ako ne bude bilo pomoći u vrlo kratkom vremenskom periodu kraj Požeško-slavonske županije se nazire, a ne znam da li nam onda trebaju problemi, prosvjedi, dokazivanja preko televizije. Zato vas molim još jednom pokušajte naći vremena, organizirati sastanak i primite ljude i ovu županiju koja je u izuzetnoj teškoj situaciji. Ne tražim da riješite u potpunosti, riješite djelomično pa ćemo sljedeće godine i ne znam idućih godina rješavati problematiku. U ovom trenutku je potrebna

i razgovarat ćemo. Kao što se i vašem kolegi Šanteku ispričavam ako je moj odgovor doživio hladno ili ignorantski, ali uvjeravam vas da nije, da nije takav odgovor bio. I moram se obraniti od takvih stvari i neću dopustiti da me se uvlači u ovu vrstu polemike. Naprosto ne mogu se drukčije ponašati i molim vas, to je moj apel vama prije nego što vama još odgovorim, da kao u proteklih 4 godine ili 5 godina sa ove strane sabornice ne dolaze optužbe i insinuacije. Toga je bilo previše. I kaznenih stvari i drugih stvari. Nemojmo to raditi. Ali to je moj apel. Što se tiče Požeško-slavonske županije vi ste vidjeli da mi od prvog dana kada je u pitanju raspolaganje proračunskom pričuvom imamo jedan malo drukčiji pristup. Proračunsku pričuvu po vrlo strogim kriterijima raspoređujemo na otvorenom dijelu sjednice Vlade ne na zatvorenom dijelu sjednice Vlade. Kod raspolaganja proračunskom pričuvom uvijek diskriminirate i arbitrirate. Nekom date, a nekom ne date. Naravno da postoje molbe i pritisci, opravdani i manje opravdani i od naših partnera stranačkih. Uvjeravam vas da sam prema tome vrlo analitičan i hladan kao i moji suradnici. Dakle, dogovor za sastanak stoji, ali to ne znači da će ova Vlada bilo koga favorizirati politički zato što pripada ovom taboru ili bilo koga politički penalizirati zato što je iz HDZ-a ili neke druge stranke. Neće i to ne radimo. Dakle naglašavam transparentnost u raspolaganju proračunskom pričuvom. Ona se ne raspoređuje na zatvorenim sjednicama Vlade. Tamo gdje se raspoređuje iznimno o tome govorimo javno pa nek ljudi procjene jesmo li ispravni ili smo neispravni. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik zanimanje da pomogne Požeško-slavonskoj županiji i da ne riješi u cijelosti njen problem jer je on nemoguće ga riješiti u cijelosti. Želim od vas samo čuti pomoć da ti ljudi zaslužuju toliko da im se pomogne, ne da riješite situaciju u Požeško-slavonskoj županiji jer je nemoguće je riješiti. I pitanje koliko će još Vlada trebati da riješi taj problem, ali tražim od vas minimum te pomoći da može funkcionirati znate? O tome se radi. (SDP)** Hvala. Zastupničko pitanje, gospodin zastupnik Dinko Bošnjak. Izvolite. **Bošnjak, Dinko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pitanje je ministru gospodarstva i prvom potpredsjedniku Vlade gospodinu Radomiru Čačiću. Što ministar gospodarstva prvi potpredsjednik Vlade namjerava poduzeti u svezi usklađenja cijena električne energije i naknade za korištenje prostora elektrana koje su prihod jedinica lokalne uprave?

Evo pitanje gospodinu Radomiru Čačiću. Što ministar gospodarstva prvi potpredsjednik Vlade namjerava poduzeti u svezi usklađenja cijena električne energije i naknade za korištenje prostora elektrana koje su prihod jedinica lokalne uprave? Napominjemo da su cijene energije javne rasvjete samo u razdoblju od 2006.do 2009. godine povećale se za 28%, a sa novim povećanjem koje se planira iznosit će gotovo 50% dok je cijena naknade za prostor elektrana fiksna već 20 godina i njena realna vrijednost u odnosu na cijenu električne energije prepolovljena. A s obzirom na nepovoljne … prilike prihodi su još više smanjeni. Pojedine općine i gradovi koji dobivaju naknadu za prostor elektrana ovim obračunom naknade nisu u stanju podmirivati ni troškove za javnu rasvjetu. Ovo stanje je neodrživo za lokalne jedinice na čijem se području nalaze elektrane. Zato očekujem od potpredsjednika Vlade da poduzme neke korake. Hvala lijepa.

i Slovenije na jedan drugi način ne postoji nijedna vlada koja uopće pomišlja da bi se trebale staviti u ulogu da definira cijene energije jer je to pitanje tržišta kada govorim o plinu i nafti, a posredno onda elektroenergije u segmentu koliko to ovisi o ovim cijenama o kojima sam govorio. Nažalost hrvatska Vlada je 2009. za vrijeme vlade gospođe Kosor donijela takvu odluku koja je potpuno neprimjerena i nema nikakvu stvarnu relaciju sa tržišnim odnosom. Pretpostavljam i očekujem da ćemo to promijeniti jer jednostavno stavljamo se u poziciju u kojoj nemamo šta tražiti da se nas proziva za cijene na koje ni na kakav način ne možemo utjecati. Ali ovo što ste vi pitali dakle ovaj prvi dio pitanja šta su rasle cijene, rasle su cijene jel hrvatska vlada ne treba utjecati bitno nijedna, ni ovoga Zakona , ni buduća , ni prošla nije mogla niti će moći. Ali ovo drugo pitanje je potpuno pogođeno. Osobno sam pokrenuo to pitanje davnih godina, pred desetak godina, bila 8, bio sam odbijen sa istim ovim zahtjevom. Imate pravo, to treba razmotriti i te standarde naknada treba korigirati

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Postavljam pitanje gospodinu Ivanu Vrdoljaku ministru graditeljstva i prostornog uređenja, prije svega kao zastupnik 6.izborne jedinice i Turopolja u kojemu je nekoliko tisuća građana iznimno zainteresirano za temu legalizacije objekata. Podsjetit ću da je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama donesen i da je na snazi 8 mjeseci. Veliki broj građana osobito onih koji su gradili iz nevolje i gradili su za svoje osobne i egzistencijalne potrebe itekako je zainteresiran za provedbu ovoga zakona i s druge strane vi kao ministar najavljujete nakon 8 mjeseci što je na snazi izmjene i dopune toga zakona. Moje pitanje glasi, treba li ići u izmjene i dopune toga zakona odnosno kakvi su efekti dosadašnjih ovoga zakona? I koliko je prema zakonu koji je donesen u srpnju 2011.godine do sada zaprimljeno zahtjeva za legalizaciju,

poštovani zastupnice i zastupnici. Dakle, 8 mjeseci Zakona o postupanju sa ilegalno izgrađenim zgradama točni su podaci su od prije 15 dana 7 039 podnesena zahtjeva. Procjena je sada nova da imamo 300 tisuća objekata koji su ilegalno izgrađeni u ovoj zemlji i onda je nužnost da smo i hitno išli u izmjene postojećeg zakona. Dobro je da je zakon uopće došao. Dobro je da je ispipano uopće tržište i interes građana da znamo u kojoj mjeri i kojim smjerom možemo mijenjati zakon. Zakon je već sada u javnoj raspravi. Ali dobro je upoznati i vas, a i hrvatske građane sa ovog mjesta da imamo primjere gdje se pokaže interesi po ovom zakonu koji je sada na snazi i recimo i najgori primjer je Zadarska županija 1 369 zahtjeva za legalizaciju i u 8 mjeseci Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Zadarskoj županiji odbije 6, ne riješi nijedan, što znači da ćemo vrlo brzo tijekom i prihvaćanja ovoga zakona, a onda i tijekom realizacije morati urediti upravne odijele u gradovima i županijama koji se bave dokumentima prostornog uređenja i gradnje koji izdaju dozvole i koji čak kada i zahtjevi dođu ništa ne rade. I na tragu toga je danas inspekciji nadzor u Zadarskoj županiji i sačekat ćemo nekoliko dana nalaz tog inspekcijskog nadzora. I vjerujte mi da mnogi župani i gradonačelnici koji ne budu ustrojili svoje odjele da mogu pratiti realizaciju toga zakona i potrebe građana Hrvatske će doći pod mjeru inspekcijskog nadzora i svih onih mjera koje slijede nakon toga. Tako da je dobro danas reći da gledamo drugi korak. Izmjene zakona idu. Nećemo imati 7 tisuća zahtjeva u 8 mjeseci nego vjerojatno 100 Ali ako su neke županije i župani organizirali posao na način da se u 1 369 zahtjeva odbije 6, neriješen nijedan, to u ovoj državi više neće biti dopušteno i to je ono što želim u odgovoru na ovo pitanje skrenuti pažnju, a usklađujemo struku, razgovaramo sa svim komorama, svim udrugama, otvorili smo javnu raspravu. Danas je okrugli stol u Varaždinskoj županiji, idemo po svim županijama. Materijal koji je na Internet stranici koji je u javnoj raspravi je otvoren za sve vaše prijedloge i sugestije i budite slobodni se obratiti da napravimo zakon što je moguće jasnije, što je moguće jednostavnije i što je moguće pravednije. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite gospodine zastupniče. korigirati ima plemenite namjere, ali nemojte dozvoliti da to ostane u raljama birokracije nego da se zapravo njegovom provedbom omogući ne samo legalizacija u smislu uvođenja reda u dokumentaciju nego legalizacija u smislu uvođenja reda u prostoru, a to onda znači i jačanje tržišta nekretnina, a i mogućnost gospodarskog razvoja jer jedan veliki dio objekata o kojima se ovdje radi objekti su gospodarske namjene. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Josip Salapić, zastupničko pitanje.

(HDZ)** Od početka pratio sam reakcije Vlade i članova Vlade. S obzirom da predlažemo akrobacije u Poslovnik pa možda ubuduće da članovi Vlade kojima se ne postavlja pitanje ne moraju biti na aktualnom satu jer prije svega razgovarate, smijete se, ćakulate, pišete poruke i ne slušate pitanja zastupnika. **Šprem, Boris (SDP)** Molim vas postavite pitanje.

učestalim poskupljenjima električne energije, goriva, hrane, a sama je činjenica da je isto poskupjelo uvođenjem PDV-a na 25% i što građani Hrvatske mogu očekivati od poteza vaše Vlade osim straha.

To je pitanje kojim sugerirate raspad, strah, nered. Ja vam to ne mogu ni zamjerit niti vas radi toga prekoriti niti imam tu mogućnost niti sam toliko pretenciozan kao što smatram da vi pretenciozno upozoravate ljude na njihova ponašanja ali to je vaše pravo. Dakle mi veslamo, vjetra nema, plime nema, okolnosti su se već promijenile, borimo se da očuvamo hrvatski socijalni model jedne skupe i neefikasne države koju ćemo učiniti skupom skupom jer moderna država je skupa, ali efikasna, učinkovita, kvalitetna, u kojoj će ljudi dobit kvalitetnu uslugu, u kojoj će biti posla, u kojoj će mladi imati nižu stopu nezaposlenosti nego u nekim državama EU, danas je ona stravična. I zato pozdravljam ove mjere koje nisu hrvatska izmišljotina, da mladi ljudi, naročito visoko školovani dobiju priliku barem godinu dana stjecat nekakvo iskustvo. Sve je to već viđeno, razumijete, i nitko od nas ovdje nije ništa veličanstveno novo izumio. Primjenjujemo već viđene stvari i naravno u svemu tome morate imati i malo sreće. Svijet je u krizi ali to nama neće biti izgovor, dakle u toj krizi mi tražimo svoje mjesto i borit ćemo se da se Hrvatska pomakne, da krene rast, da se krene u neke malo veće investicije. Ono što je započela bivša Vlada, a mi možemo preuzeti, toga je doduše malo, to ćemo preuzeti, nećemo upirati prstom u vas. Kao što vidite ne prozivamo vas za ništa. Za nas u tom smislu ne postojite. Kao ljudi i kolege u Saboru postojite, razgovarat ćemo. Ali molim vas, mogu samo apelirati dajte pokretnija pitanja, pokretnija politička pitanja. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Josip Salapić, izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Predsjedniče Vlade, pitanje je bilo potpuno jasno, kako objašnjavate poskupljenja. Vi ste prije 5 mjeseci u ovoj sabornici potpuno drugačije govorili kao danas i moram kao zastupnik, to je moje pravo, priznati da ste u zadnjih 100 dana malo govorili, malo komentirali i da ste se ponašali kao tajnik prvog potpredsjednika Vlade. imate pravo na svoje mišljenje ali mislim da ne trebate pretjerivat. Gospodin zastupnik Tomislav Ivić zastupničko pitanje. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru hrvatskih branitelja gospodinu Matiću. Još u listopadu prošle godine raspisan je natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda hrvatskih branitelja djeci hrvatskih branitelja, hrvatskim braniteljima, djeci poginulih hrvatskih branitelja. branitelja. Vlada Republike Hrvatske je u studenom prošle godine donijela odluku odnosno dala suglasnost na prijedlog odluke upravnog odbora fonda o raspodjeli 1/3 dobiti za 2011. godinu upravo da bi se mogao realizirati predmetni natječaj. Upravni odbor fonda je donio odluku da se izvor stipendija za školsku godinu 2011./2012. zbog smanjene dobiti ostvarene u 2011. u odnosu na 2010. godinu smanji sa 1000 kuna za studente na 700, a za srednjoškolce sa 400 na 300. Dakle stvorene su sve potrebne odluke i preduvjeti da bi se natječaj mogao realizirati, odnosno da bi tisuća onih koji su se prijavili na natječaj saznali tko će ostvariti stipendiju i tko će dobiti stipendiju. Sada je već 18. travnja, dakle već praktički smo na koncu mjeseca. Prošlo je punih 6 mjeseci, a još nijedno dijete hrvatskog branitelja nije dobilo stipendiju. Koji je razlog? Hvala lijepa. Izvolite gospodine ministre. **Matić, Predrag Fred** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, hvala vam lijepa na ovom pitanju. Naime, sve ste točno konstatirali i jedini razlog zašto to do sada nije bilo realizirano je izvješće upravitelja fondom, to je Erste Invest koji nam je prošli tjedan rekao da je dividenda tolika kolika je i na stipendije, školarine hrvatskih branitelja, djece hrvatskih branitelja otpada 44 milijuna kuna, odnosno to je cijela trećina koja bi trebala ići i za stipendiranje i za zakladu. Međutim, kako su potrebe prema ovim podacima koje ste vi iznijeli 75 milijuna kuna, a sveukupno imamo 44 odlučili smo se da sva 44 milijuna damo za stipendiranje djece i evo kako sam rekao prošli tjedan smo dobili podatke, dokumentacija je pripremljena i do konca mjeseca počet će isplata. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Izvolite zastupniče Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala. Nisam zadovoljan gospodine ministre s vašim odgovorom jer ovo što vi iznosite jednostavno nije točno. Nije potrebno nikakvo izvješće društva za upravljanje imovinom fonda da bi stipendije išle. Rekao sam da je već ranije Vlada Republike Hrvatske donijela odnosno dala suglasnost da se izvrši preraspodjela procijenjene dobiti za 2011. godinu i na osnovu toga se moglo već odavno početi sa isplatom stipendija. Žalosno je da djeca hrvatskih branitelja moraju čekati konac, praktički četvrtog mjeseca ili početak 5 mjeseca za da bi za školsku godinu ostvarili sredstva, a školska godina je na kraju. Riječ je očigledno o tome da u ministarstvu nije odrađen posao onako kako je trebao biti odrađen, a vjerojatno je razlog tome što je Upravni odbor Fonda formiran tek u trećem mjesecu. Dakle, puna tri mjeseca nakon preuzimanja odgovornosti za vođenje ministarstva. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Zastupničko pitanje gospodin zastupnik Boris Blažeković. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pitanje upućujem ministrici kulture gospođi Andrei Zlatar Violić, a tiče se konzervatorskih odjela u Hrvatskoj. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u svijetu s tako velikom količinom povijesnih, kulturnih spomenika. Brojni su hrvatski spomenici uvršteni u svjetsku ili europsku kulturnu baštinu. Hrvatske građanke i građani s pravom su ponosni na svoje kulturološko i spomeničko naslijeđe i s pravom očekuju i adekvatnu zaštitu tih neprocjenjivih kulturnih dobara. Brojna je, po cijeloj Hrvatskoj raspoređena konzervatorska služba Ministarstva kulture, no čuju se i brojne primjedbe na prepreke koje naši konzervatori postavljaju čini se često puta i bez pravih stručnih podloga brojnim potencijalnim investitorima već prisutnim gospodarstvenicima, kulturnim djelatnostima i djelatnicima. Gospođo ministrice, koliko uvjetno rečeno normalno poslovanje raznih subjekata i razne investicije utječu načela, često puta prestroga i stanje u konzervatorskim odjelima u Hrvatskoj. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zastupniče. Htjela bih na početku reći da je konzervatorska služba u Hrvatskoj doista organizirana po lokalnom principu. Dakle, ima 19 zasebnih zavoda po regionalnoj razini i zasebnih zavoda u gradu koji nije pod nadzorom Ministarstva kulture i ima svoju vlastitu samostalnost. Mi smo godinama doista svjedoci da se sa jedne strane pojavljuju napetosti između konzervatora lokalne vlasti i potencijalnih investitora, a vrlo često i unutar struke između konzervatora i arhitekata. Kao prvi korak da bi se stvar učinila transparentnom Ministarstvo kulture je prije nekih mjesec dana na web stranicama objavilo registar svih kulturnih dobara u Hrvatskoj pokretnih i nepokretnih. To je oko 94% onoga što se smije objaviti obzirom da privatne zbirke i podvodna arheološka nalazišta naravno nismo objavljivali budući da to naprosto nije zakonom dozvoljeno. U slučaju koji je sada nastao svaki investitor samo klikom na kompjuter, dakle na program može vidjeti u kojem je stanju onaj prostor za koji je zainteresiran. Dakle, da li je preventivna zaštita, da li je objekt zaštićen pojedinačno ili je zaštićen kao cjelina. Sljedeći naš korak je da u samom početku investitor u dogovoru sa ako se dakle upušta u gradnju prostora ili nekog objekta u kome se nalazi spomenička baština da od početka sa konzervatorskim odjelima dobije točne i precizne tehničke tehničke uvjete koji su potrebni za tu investiciju. Po našoj procjeni je, ako je riječ naročito o turističkim investicijama koje su na obali najveće i najčešće zapravo zadiru u spomeničku baštinu mi smatramo da je spomenička baština u turističkom kompleksu samo dobitak za taj turistički kompleks, jer je naravno spomenička baština jedna turistička destinacija. U cjelini se konzervatorske službe moraju podići kvalitetom. Postoje cijele na žalost regije, najčešće središnje Hrvatske i da tako kažem Ličko-senjske recimo županije koje su podkapacitirane. Dakle, mi smo svjesni da trebamo uložiti još i dosta educiranja u pojedine službe i da je naročito važna suradnja sa Ministarstvom graditeljstva i s Ministarstvom okoliša da bi te mjere koje za sada djeluju ograničavajuće bile poticajne i da bi zapravo sve buduće velike investicije vodile računa kako o zaštiti okoliša tako o zaštiti spomenika kulture, a da nikako ne bi narušavale investicijske cikluse. Hvala lijepa. Možemo dalje. Gospođa zastupnica Gordana Sobol, zastupničko pitanje. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja ću svoje pitanje uputiti potpredsjednici Vlade, ministrici Milanki Opačić. Poštovana gospođo ministrice iz vašeg ministarstva stižu nam najave izmjena između ostalog i Zakona o udomiteljstvu. Ono što me interesira da nam pojasnite možda nešto malo više u kom smjeru će te izmjene ići naročito ako imamo u vidu s jedne strane veliki nesrazmjer u broju mogućih udomitelja kada su u pitanju različiti krajevi Hrvatske. S druge strane, ono što se pokazuje godinama mi se čini kronični nedostatak i neadekvatna stručna pomoć osobama koje se koje se bave i žele biti udomitelji, a naravno svima nam je vjerojatno najvjerojatnije u interesu da sve te promjene na neki način u konačnici idu ka boljem, kvalitetnijem položaju odnosno skrbi i zaštiti djece koja su u tim udomiteljskim obiteljima, pa bih molila evo dodatna pojašnjenja. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Izvolite gospođo potpredsjednice radna skupina, dakle koja je prvenstveno bila sastavljena od predstavnika udruga udomitelja završila je sa izmjenom Zakona o udomiteljstvu. Te izmjene će ići u pravcu zaštite onoga što zovemo tradicionalno udomiteljstvo. Naime, prethodne izmjene zakona su tako kažem oduzele mogućnost oko 50% udomitelja da radi svoj posao jer su stavile vrlo visoku granicu, a to je da moraju imati srednju školu. Na žalost u ovom trenutku mnogi prebacuju tu djelatnost na svoju djecu koja imaju viša obrazovanja ili na supruga, međutim i dalje se oni bave udomiteljstvom. Prema tome, mi nismo

tim ljudima doista osigurati jednu drugačiju vrstu pomoći i edukacije zbog toga što oni do sada su imali edukaciju koja je bila nametnuta iz nekih drugih, dakle dijelova prvenstveno iz ministarstva. Međutim, nikad se njih nije pitalo što su njihove potrebe. Treba reći da je riječ o djeci koja se smještaju u udomiteljske obitelji koja su visoko traumatizirana. Dakle, nije riječ o djeci koja dolaze iz idealnih obitelji koje su stabilne. Zato se i na žalost ide na oduzimanje iz temeljne dakle njihove matične obitelji. Dakle, djeca koja su vrlo visoko traumatizirana i teško je očekivati od udomitelja, pa čak i da su visoko obrazovani da znaju u svakoj situaciji se ponašati i adekvatno reagirati na takvu djecu. Prema tome, mi ćemo organizirati za njih jednu stručnu potporu potporu određene edukacije koje će oni sami na neki način i kreirati i reći što im treba. I s druge strane nastojat ćemo napraviti jednu dakle ajmo reći kontinuiranu potporu gdje će se uvijek moći obratiti kad budu imali problema sa dakle djecom i sa njihovim dosta visokim traumama. I s druge strane moram reći da je činjenica da mi u 4 dalmatinske županije i u Ličko-senjskoj županiji nemamo gotovo udomitelje imamo samo nešto srodnjačkih udomiteljstava, činjenica je da tamo sve kampanje i sve akcije dosada nisu urodile plodom da se pojačani broj ljudi bavi udomiteljstvom što znači ukoliko pratimo jedan trend deinstitucionalizacije da moramo tamo pronaći neke druge načine kako ćemo djecu pomalo micati iz institucija i osigurati im adekvatnu skrb koja dakle neće biti institucionalna. Ali evo s obzirom da nemamo udomitelje i ne možemo očekivati neko povećanje morat ćemo tražiti neka druga rješenja. Dakle ovaj zakon o udomiteljstvu će relativno brzo doći ovdje pred vas na saborske klupe. Mi ćemo otvoriti vrlo brzo i javnu raspravu preko web stranica tako da evo očekujem da ćemo vrlo brzo ovdje moći raspravljati u prvom čitanju o tom zakonu. Hvala

i nadam se da mi neće odgovoriti ponovno pričom o veslanju u dvojcu na pariće, četvercu, osmercu s kormilarom, bez kormilara. U nešto više od 100 dana vašeg mandata pokazano je i dokazano da hrvatsko gospodarstvo tone u novu i veću ekonomsku recesiju, industrijska proizvodnja u siječnju pala je za 4,9% u odnosu na prošlu godinu, a u veljači za 5,2. padamo u ponor bez mogućnosti izlaska. Podignut je PDV od 25% i on postaje kočnica za razvoj gospodarstva. Ako se tome doda i stalni rast cijena goriva, najavljeno poskupljenje struje normalno s time i plina, stalni rast nezaposlenosti koji u ovom trenutku iznosi gotovo 350 tisuća nezaposlenih, a čak i sama proizvodnja električne energije je zabilježila godišnji pad od 15% jasno je da ni vi kao premijer, a ni ova Vlada nije predvidjela takav razvoj događaja niti ova Vlada ima adekvatne odgovore za ovakvo stanje. U međuvremenu niz odluka Vlade doprinijelo je i sniženju potpore građana ovoj Vladi. Uvedena je umjesto decentralizacije ponovna centralizacija Hrvatske, zaustavljena je izgradnja potpunog Koridora VC kroz Slavoniju Slavoniju i Baranju. Tu je svakako i niz drugih pitanja na koje ova Vlada nije dala odgovor, od ukidanja Arheološkog muzeja u Osijeku, nerješavanja rodilišta u Đakovu, državne ergele u Đakovu, šutnje hrvatske administracije i nadležnih službi koje su vezane za silovane žene u Vukovaru, a konačno i skraćenica SDP-a postala je kroz zakon o uhljebljivanju u razna ministarstva svojima dajemo posao. Pa vas ja pitam obzirom da ste i predsjednik

može izvesti Hrvatsku iz krize, smanjiti broj nezaposlenih, povećati gospodarstvo? Isto tako smatram da zaslužujem odgovor obzirom da je evo kratko vrijeme da mogu sve postaviti, a na što još ova Vlada nije dala odgovor. izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala uvaženi kolega Vinković. Neću vam odgovoriti poslovicom reći ću vam ono što sam već rekao fiskalna stabilizacija, manji deficiti to su odluke koje nije lako donijeti jer proračun je velik i očekivanja ljudi su ogromna. Ova Vlada je to napravila prva ikada, nažalost sa dvije godine zakašnjenja u jednom ciklusu, i ne smatramo da smo zbog toga zaslužili Nobelovu nagradu iz ekonomije. To je naprosto stvar odluke. Stvari koje radimo s brodogradilištima koja još nisu, to još nije gotovo, je stvar odluke. Zar ne mislite da svatko od nas bi volio da mu ljudi plješću i da ljudima na neki način malo i podilazimo, ali to vrijeme je prošlo. To vrijeme smo gledali, to vrijeme ste i vi gledali, kritizirali ste ga glasno, katkad grubo, vehementno. Kritizirat ćete i nas, ja sam s tim spreman živjeti. U međuvremenu moramo se boriti za povjerenje na međunarodnom tržištu i moramo osigurati uvjete za rast u Hrvatskoj. Dakle postoje pozitivni primjeri malih država koje su se iz krize izvukle i mi nismo nikakva neoliberalna Vlada, mi smo Vlada zdravog razuma, Vlada građanskih prava, Vlada socijalnog modela, Vlada dijaloga, Vlada jedne nove europske prakse u Hrvatskoj, Vlada koja neće samo govoriti to su nam rekli i to moramo napraviti nego Vlada koja će ići u Bruxelles i u druge gradove i reći to je hrvatski interes kada su u pitanju strateške kompanije, kada je u pitanju sve ono što mi vidimo kao hrvatski interes. E sad, to su prije mene govorili neki, to govori i ja. Građani će ocijeniti tko govori istinu i tko ima dobre namjere. Hvala.

tražiti pisani odgovor jer građani Hrvatske traže konkretne mjere i bolji standard. Ne za godinu, ne za dvije, ne za tri nego već već sutradan. Ali ću vam ja ovako citirati, odnosno parafrazirati filozofa, jednog velikog filozofa Schopenhauera koji je ovako rekao da je svako novo jutro novo rađanje, svaki dan novi život, a svako večer ili noć novo umiranje. Pa ako je ovih 100 dana Hrvatske vlade jedno jutro, a po njima nas očigledno očekuje jako tmuran dan sa obilnim padalinama, a noć će očigledno biti duga mračna noć. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Zastupničko pitanje gospođa zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić, izvolite. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru uprave gospodinu Arsenu Bauku. Radi se o popisu birača. Naime, već godinama smo svjedoci nesređenog popisa birača, brojnih prigovora što nikako da se popis birača sredi. Koliko je nesređen svi znamo, evo ja ću reći samo jedan kratak primjer s područja grada Velike Gorice. Imamo naselje Gornja Lomnica, imamo ulicu Petra Preradovića koja završava sa brojem 30, a na popisu birača imamo na broju 46 koji uopće ne postoji prijavljeno čak 9 birača. Vjerujem da Velika Gorica nije usamljen primjer i da takvih primjera ima još mnogo. S obzirom da nas za godinu dana čekaju lokalni izbori naravno da je u interesu svih nas da ne postoji nikakva sumnja vezana za manipulaciju izbora, da se taj popis birača i sredi. Stoga je moje pitanje ministru, da li ćemo uskoro uvesti u red popis birača i što ministarstvo na to pitanju radi? Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Ministar Bauk izvolite. Nadam se da će se gospodin Lesar složiti da je ovo odgovor za barem 4 minute. Dakle, postoji ustavna odredba da svi hrvatski državljani imaju pravo glasa. Hrvatskih državljana ima čak i više nego što ima ljudi u popisu birača jer neki naši sunarodnjaci imaju izvađene domovnice ali nisu dalje regulirali svoje statuse sa osobnom iskaznicom, putovnicom itd. tako da oni formalno jesu državljani ali nisu u popisu birača. Svi oni koji naravno imaju dokumente koji su izvadili gdje imaju evidentirano prebivalište nalaze se u popisu birača. Također svi oni koji dođu na glasovanje i nalaze se na popisu birača ostvarili su svoje zakonsko pravo da glasaju, a oni koji su na popisu birača a ne dođu na izbore ne utječu na rezultat izbora. To su prve 4 rečenice koje treba reći. Stoga moramo jasno definirati problem. nije problem što se netko nalazi na popisu birača jer je državljanin i na to ima pravo, nego je problem mjesto na kojem se nalazi na popisu birača i gdje ostvaruje svoje biračko pravo. Na izborima koji se organiziraju na nacionalnoj razini to nema veliki utjecaj na rezultat izbora i na regularnost izbora, jer bi svi oni ionako imali pravo glasovati negdje. Ali na lokalnim izborima u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ta činjenica ima odlučujuću važnost na regularnost izbora i kada gledamo sa tog aspekta onda su izbori u nekim jedinicama lokalne samouprave definitivno nelegitimni i neregularni sa tog aspekta. Problem je dakle u zakonskom rješenju Zakona o prebivalištu i boravištu građana i zajedno s kolegama iz MUP-a u čijoj je to nadležnosti pripremamo novi Zakon o boravištu u kojem će se olakšati mehanizmi nadležnim državnim tijelima da provjere istinitost podataka koje su građani podnijeli prilikom prijavljivanja prebivališta da nakon što se utvrdi istinitost tih podataka se provede mjere brisanja iz evidencije onih koji stvarno ne žive na tom mjestu i da se na taj način broj birača u RH svede u nekakve logične okvire i usporedbe s brojem stanovnika a posljedica će biti da ćemo određeni broj birača u inozemstvu da će doći do povećanja ukoliko ti ljudi prijave svoje redovno logično prebivalište tamo gdje stvarno žive, a to je najčešće u inozemstvu jer inače ne bi dolazilo do te razlike između broja birača i broja stanovnika. Što se tiče ovoga konkretnog primjera koje ste naveli, ukoliko se radi samo o pogreški da se radi o krivoj adresi ali da su ti ljudi stvarno dakle fizički prisutni na području grada Velike Gorice, samo im je krivi broj naveden, to je jedno, ukoliko se radi o lažnom prijavljivanju na lažnu adresu to je dakle već i po sadašnjem zakonu se može reagirati i vjerujem da će policija to onda ispitati i da će djelovati sukladno zakonu i tu nepravilnost ukloniti. Nešto što smo postavili za cilj je da sljedeći lokalni izbori budu puno ragularniji nego prošli u određenim jedinicama lokalne samouprave dakle da broj birača u pravilu odgovara broju punoljetnih stanovnika sa nekim manjim oscilacijama ali ne takvim da imamo više birača nego punoljetnih stanovnika. Zahvaljujem. **Šprem, Zastupnica Branka Juričev-Martinčev zastupničko pitanje. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućujem prvom potpredsjedniku Vlade gospodinu Radimiru Čačiću. Na 11. sjednici vlade 23.veljače prezentirali ste novi investicijski ciklus. Najavili ste tako da ćete kroz travanj i svibanj raspisati na stotine javnih natječaja za nove projekte i investicije i time najavili i dali nadu na tisuće nezaposlenih koji bi tu mogli naći svoje radno mjesto, a kao što ste rekli stotine hrvatskih tvrtki omogućiti poslove u narednom periodu. Donoseći državni proračun vidjeli smo da niste predvidjeli 50% više za investicije kao što ste najavili već na određenim stavkama kao što je npr. razvoj infrastrukturnih objekata u priobalju čak 70% manje time dolazi u pitanje i realizacija ovih započetih. Svo financiranje planirate na temelju privatnog kapitala i to po sistemu javnog privatnog partnerstva, a znamo da te pripreme traju i do 2 godine. čuli smo isto tako da kažete kako je jako malo projekata spremno da nisu ishodovane potrebne dozvole. Moje pitanje vama da li ćete ispuniti obećanje i do 1.lipnja raspisati na stotine natječaja kako biste omogućili svim ovim i hrvatskim tvrtkama i nezaposlenima omogućili rad? Da li ćete do 1.lipnja ugovoriti financiranje kako bi pripremili za izvođenje radova na brojnim investicijama koje imaju sve potrebne dozvole, znači građevne dozvole, potvrde glavnog projekta, izvedbene projekte i sl. jer brojni su takvi projekti s područja naše Šibensko-kninske županije, mogu reći da samo grad Vodice ima 9 takvih dozvola dozvola za 8 različitih projekata od izgradnje kanalizacijskog sustava, športske dvorane, sanacije odlagališta, dovršenja knjižnice koje su u ovom trenutku vrijedne 200 milijuna kuna? Hvala lijepa. Odgovor će dati gospodin prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić. zaista smo na sjednici Vlade iznijeli projekt jačanje investicionog ciklusa. Činjenica je da smo nakon što smo napravili dubinski uvid u sve programe i sve projekte svih tvrtki u Hrvatskoj koje su na budžetu ili izvanbudžetski vezane na Vladu dobili jasnu sliku o tome da se predviđa dodatni pad od 2%, dakle u njihovim svim projektima je bio dodatni pad od 2%, a o nikakvom rastu nije bilo ni govora, dali smo jasan nalog svim tvrtkama da za 50% pojačaju obim svojih investicija i to je ono što ste vidjeli u tom programu. Ono što nam je temelj za financiranje je među ostalim preko milijardu eura neiskorištenih kreditnih linija koje su ili već odobrene ili budžetirane za Hrvatsku, a ništa na tome nije napravljeno. Primjer o kojem govorite je evo recimo baš jako dobar, 75 milijuna eura na Hrvatskim vodama stoji jer nitko nije uopće ni ponudio projekte. Dakle to je ono što ovdje mijenjamo. Još jedanput, jedan ovako eklatantan primjer je EBRD. EBRD ima budžet za Hrvatsku 400 milijuna eura, 2010. je iskorišteno 380 milijuna eura, a 2011. je iskorišteno 160 milijuna eura …/Ne razumije se./…, dakle ne trebam objašnjavat. Mi imamo jedan strahovit pad investicija jer Vlada jednostavno nije pokazala nikakvu sposobnost da uopće ponudi projekte. Dakle to mijenjamo iz temelja. I zaista, sve te velike projekte, sve projekte koji su spremni puštamo ovog trenutka u ugovaranje. Ono što me pitate su stotine malih projekata, to je ono što sam rekao da će biti do lipnja. To upravo sad kreće, financijski model je zatvoren, EIB nam je odobrio za to sredstva, 50% generalno, a 75% na energetskim projektima i upravo u okviru sljedećih 10 dana kreće prvih 50-tak projekata u energetskoj učinkovitosti i kreću desetine projekata u obrazovanju i ne samo obrazovanju, dakle izgradnja novih škola u javno-privatnom partnerstvu, u bolnicama, u pravosuđu i sve ostalo. To sve ulazi u natječaj do ljeta kao što ste rekli. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepa. Zastupnica gospođa Natalija Martinčević, zastupničko pitanje. Izvolite. Zahvaljujem najljepše. Poštovani predsjedniče Sabora. Svoje pitanje postavila bih prvom potpredsjedniku Vlade i ministru gospodarstva gospodinu Čačiću. Dakle da li će izmjene tarifnog sustava koje je najavilo Ministarstvo gospodarstva uistinu ugroziti investicije u obnovljivim izvorima energije kao što to tvrde posljednjih dana neki od medija i što se zapravo navedenim izmjenama želi postići. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite gospodine prvi potpredsjedniče Vlade. **Čačić, Radimir (HNS)** Hvala vam lijepo. Zaista maloprije sam već rekao, Vlada Hrvatske i nijedna Vlada u suštini u Europi i u svijetu ne može bitno utjecati na cijene energije bazične, ali može apsolutno utjecati na poticaje u energiji. Na osnovne cijene energije Hrvatska je ugovorila ulaskom u EU obvezu da će 20% energije do 2020. dobivati iz obnovljivih izvora. Obnovljivi izvori se plaćaju 1, 2, 3, 5, 6 puta više nego ove standardne cijene energije za koje nas često prozivaju da zašto ih ne zaustavimo. Standardne cijene ne možemo zaustaviti ali možemo definirati koliko ćemo plaćati dodatno više obnovljive izvore. To se plaćalo do jučer i do 9 puta više od bazične cijene. Cijena bazične energije je 44 lipe, a mi smo recimo na nekim obnovljivim izvorima plaćali 3,89 kuna, dakle 9 puta više i to su sve građani Hrvatske plaćali. Tko je dobivao te super profitabilne ugovore, gotovo nitko. Tko je dobio i zašto je dobio, to nije moj posao, vjerojatno će se netko drugi baviti s tim. Ali kad govorimo o onom što je objavljeno u novinama kao veliki naslov zaustavite ćete potpuno, Vlada, Čačić, zaustavit će potpuno investicije u solaru. Kod solara vam je jako zanimljivo, u 7 godina koliko projekt postoji za poticanje obnovljivih izvora znate koliko je ukupno realizirano, 500 kilovata, 1 milijun eura. A piše u naslovu u Večernjem listu zaustavit će se projekt od 500 milijuna eura. Pa sad ako su za 7 godina u ovoj zemlji realizirali milijun eura mi ćemo zaustaviti tih milijun eura. Hvala za ćemo tarife koje su primjerene europskim tarifama, dat ćemo tarife od kojih će naša najniža biti jednaka austrijskog najvišoj tako da nitko ne može reći da nismo konkurentni, ali će svi koji se jave dobiti i dozvole, svi će dobiti priključak mrežu, svi će dobiti i subvencije za obnovljive izvore. Dakle da, dići ćemo to ulaganje sa ovih milijun koliko je u zadnjih 7 godina napravljeno u ono što zaista trebamo, a trebamo 1250 megavata, a ne 500 kilovata, a 1250 megavata vam je Toliko mi moramo do 2020. investirati i to ćemo učiniti sa ovim novim tarifama. Dakle da, otvorit ćemo prostor za investiranje snažno i svi će transparentno i ubrzanim postupcima jer skraćujemo postupke bitno, neke smo već dozvole izbjegli prethodne i naknadne, dakle otprilike za trećinu skraćujemo vrijeme izdavanja dozvola, potpuno smo otvoreni, novi model ide u okviru, sad je na javnoj raspravi, novi model ide u okviru 7 dana na Vladu i svi su dobrodošli sa svojim …/Ne razumije se./…. Posebno će biti stimulirani uz ove stimulacije za obnovljive izvore koji će sezati i sada do otprilike pet puta više od standardne cijene …/Ne razumije se./…, posebno će biti stimulirani domaći, ali ne domaći u smislu domaći hrvatski nego u smislu regije proizvođači, a to su onda najčešće hrvatski jednostavno zato jer oni imaju i neke štete od takvih što u vizuri, što u zvuku, što u nekim drugim, kasnije u sanaciji jer morate nakon 20, 30 godina i sanirati to ako imate solar, ako imate vjetroelektrane koje će se amortizirat, treba ih maknut. Dakle, te potencijalne štete od obnovljivih izvora će biti dodatno poticane kroz domaće proizvođače. Evo to je model. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Ilija Filipović, zastupničko pitanje. Izvolite. Hvala za riječ, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodo ministri, kolegice i kolege zastupnici. Ja svoje pitanje upravljam prema gospodinu Zoranu Milanoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske jer ovaj odgovor koji će dati premijer očekuju svi Hrvati Mostara, Hrvati Hercegovine podvlačim, vidjet ćete zašto, i svih gravitirajućih područja, posebice poduzetnici mali, veliki i srednji i mnoštvo drugih poslovnih ljudi jer nemamo drugog načina odraditi ovo prevažno pitanje, prevažno i za Republiku Hrvatsku i za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini. Pitam što se poduzima i dokle se došlo u pripremama na ponovnoj uspostavi redovite zračne linije Zagreb – Mostar što je bitan preduvjet uspješnosti i učinkovitosti poslovne i svake druge suradnje Republike Hrvatske sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. nekim slučajem nešto poduzeto, a nama nije poznato iako je ovo pitanje na nekakvom čekanju vas molim gospodine premijeru potaknite resorno ministarstvo. Dakle, javna poduzeća koja su u većinskom hrvatskom vlasništvu i zračna luka i prijevoznik i druga mjerodavna državna tijela za što skoriju uspostavu redovite zračne linije Zagreb – Mostar ili Mostar – Zagreb sa spavanjem u Mostaru. Spremni smo participirati u tim troškovima da posada rano ujutro kreće u Zagreb i da se odradi, dakle posao poslovni koji treba poslovnom čovjeku u jednom danu bez spavanja u Zagrebu da se vraća u Mostar. Dijaspora je to riješila na adekvatan način, dakle što izravnim linijama Zagreba s prostorima u europi i izvan Europe preko oceanskim letovima i povezala se sa maticom državom, povezala se sa Zagrebom. Ali Hrvati Bosne i Hercegovine koji su na samo sat leta od Zagreba, evo ostali su 2003. godine bez izravne linije sa Zagrebom. To je jedna velika šteta pogotovo u podizanju, dakle i gospodarstva koje je u ekspanziji i u Bosni i Hercegovini i poglavito na hrvatskim prostorima. I ta linija bi za nas jako puno značila pogotovo jer je Zračna luka u vlasništvu grada. I zbog toga upirem ovo pitanje prema vama da probudite dakle sve one koji mogu nešto učiniti da se u tom pravcu nešto i učini. žitelji Mostara, dvije zapadno-hercegovačka i hercegovačko-neretvanske županije, dakle iz svih gravitirajućih područja očekuju od vas da ćemo pokrenuti ovu stvar s mrtve točke. …/Upadica predsjednik: Molim vas tri minute postavljate pitanje. Nemojte se ljutiti, ali ne može više./… Vrlo kratko.

i dobit ćete pisani odgovor. Doduše, moram vam reći da tijekom mog boravka u Mostaru to baš i nije bila tema. Aerodrom je jednom ovako usput spomenut bio više uz prigovor da ga se zaobilazi u slijetanju i u korištenju, a za to su razlog neke procedure kontrole leta koje nisu usklađene sa Eurocontrolom. Ali sama tema uspostave izravne zrakoplovne linije između Zagreba i Mostara nije otvorena. Međutim, kao što rekoh, raspitat ću se i vidjet ćemo zašto je to ukinuto 2003. godine i zašto nije ponovno uspostavljeno. Naime, mi imamo kao relativno mala zemlja imamo problema sa vezana i kad je Zagreb u pitanju. Recimo veze za Bruxelles koji naravno nije hrvatski glavni grad, ali je važan grad kada je u pitanju nacionalna zrakoplovna kompanija najblaže rečeno neadekvatno. Dakle, destimulativni su za posao. Prema tome, vi znate da bi se letjelo troškovi su veliki i mora postojati nekakva ekonomska računica, mada ako ako provodimo politiku pomoći i potpore onda neke stvari koštaju malo više ali imaju svoj smisao. Ja to vidim prije svega u investicijama u školstvo, visoko školstvo, u pamet, znanje, u zdravstvo, medicinu. Dakle, u one krupne projekte koje bosansko-hercegovačke, pa i mostarske i hercegovačke Hrvate drže na okupu i čine od njih jednu kompaktnu i kompetitivnu zajednicu. Pitanje zrakoplovne linije, dakle nije nešto o čemu se prioritetno razgovaralo, ali s obzirom da ste postavili to pitanje dobit ćete pisani odgovor. Hvala.

i premijera Županije hercegovačko-neretvanske i zapadno-hercegovačke i ovo sam pitanje postavio. I ako mi dopustite samo još jednu rečenicu. Nisam slučajno to postavio. Neka to bude i dio odgovora kolegi koji vam je postavio zašto ste posjetili samo hrvatske prostore. Nije nepoznato da su prometno i gospodarski Sarajevo, dakle povezani i sa Ankarom i sa Istambulom. Nije nepoznato da je Banja Luka povezana sa Beogradom, preko Beograda sa Moskvom i cijelom Ruskom Federacijom. Dakle, Hrvati kao konstitutivni i tvorbeni narod nemaju vezu sa svijetom. Moraju sjest u auto da dođu do Zagreba. Imamo zračnu luku u Mostaru. Evo to je moja molba i molim vas poduzmite da se to nešto pokrene s mrtve točke. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks, zastupničko pitanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Pitanje želim uputiti predsjedniku Vlade gospodinu Zoranu Milanoviću. Poštovani gospodine predsjedniče u susjednoj državi na djelu je jedna rehabilitacija četničkog pokreta i četničke ideologije, na djelu je i sudska rehabilitacija ratnoga zločinca Draže Mihajlovića i mislim da ta vrlo opasna gibanja i kretanja u susjednoj Srbiji nisu samo unutrašnja stvar Republike Srbije. u Drugom svjetskom ratu ta zločinačka ideologija je i na području Republike Hrvatske prouzročila masakre, klanja u Dalmaciji, u Lici, ne samo nad Hrvatima nego i nad Srbima. To je bila jedna zločinačka ideologija na doktrini velike Srbije, na temelju genocidnog čišćenja, etničkoga čišćenja od strane i Srba i antifašista, Hrvata i antifašista Srba na liniji Karlovac – Karlobag – Virovitica u Domovinskom ratu. Pod tom četničkom kokardom su počinjena ogromna zvjerstva posebice simbolična u Vukovaru kada su pod tom kokardom oni četnici pod onom pjesmom "Slobodane šalji salate, bit će mesa klat ćemo Hrvate". Dakle, mislim da to pitanje nije samo unutrašnje pitanje Republike Srbije nego da utječe i na odnose Hrvatske i Srbije, da utječe i na stabilnost. Reperkusija ima i na i na Hrvatsku i uopće na cijeli ovaj prostor jugoistoka Europe. Ja vas pitam koje je vaše stajalište i mišljenje, jer nisam do sada još vidio da, nisam primijetio, možda mi je promaklo koje je vaše stajalište prema tom pokušaju povijesnih, revizionističkih pretenzija kroz ideologiju i kroz doktrinu i … četništva.

Ja ga prenosim u svojim razgovorima sa kolegama u Srbiji s kojima sam znanac već dugi niz godina, a koji su na vlasti. Oni kažu da je to stvar suda, da i oni o tome imaju negativno mišljenje i da se radi o sudskom postupku na koji realno ni u Hrvatskoj ne bih imao niti mogu imati utjecaja ni ja pa vjerujem niti vi jer na sudove i suca nemamo utjecaja. I to je sve što mogu reći o tome. Dakle, to ne odobravam i to smatram lošim, to smatram jednim eskapističkim, kukavičkim pristupom. A kada je četnička ideologija u pitanju nema tu neke ideologije to je samo jedna zla praksa. Kada je u pitanju četnički … karakter i to je tanko jer nisu im čak ni Nijemci vjerovali jer su ih na bitki na Sutjesci gdje su se partizani borili protiv okupatora četnici su razoružani. A razoružani su zato jer ni Nijemci nisu vjerovali jer su se plašili britanskog i američkog iskrcavanja, a četnici očito nisu bili ni njima pouzdani saveznici. Sve u svemu bez obzira na to što svakome tko je bio žrtva, naročito u 2. svjetskom ratu, to znači više od svijeta i jasno je tako radi se možda pomalo i o malo precijenjenoj ideologiji koje nema jer to je prekompleksno bilo za njih i jednoj lošoj praksi. Eto, nadam se da nisam rekao ništa pogrešno o tome. Nažalost o svim tim temama možda malo i previše razmišljamo i govorimo pa i Bleiburgu, pa i o žrtvama križnog puta. Kad kažem previše, opet da me se ne shvati pogrešno, dakle svakome tko je ostao bez nekoga to je teška tema, ali to nas vuče dolje kao uteg cijelo vrijeme. Dakle na događaje u Srbiji ja na ovaj način kao ni vi utjecaja nemam. Mogu izraziti svoju rezervu, skepsu, nezadovoljstvo prema tome. To je sudski postupak u Srbiji i dakle jednako kao što očekujemo da se prema nama odnose kada su u pitanju sudski postupci tako ja moram i prema drugima, ali uvijek ću u razgovoru reći da to ne odobravam. Dakle to je jedna zla praksa bila, to je jedan neuspješan pokret koji je imao, naglasit ću još jednom da ga ne precijenimo, nikakvu ideologiju i samo jednu vrlo, vrlo zlu praksu kojima na kraju nitko nije ni vjerovao čak ni saveznike prave nisu imali.

su četnici izjednačeni sa antifašistima. Oni su dobili ista prava kao što su dobili i borci partizanskoga pokreta. A ovo što ste rekli što što je bilo na Sutjesci i Neretvi, nisu Nijemci razoružali četnike nego su ih partizani su potukli četnike na Sutjesci su ih potukli do nogu. nisu ih Nijemci razoružali četnike nego ih je netko drugi potukao. Drugo, vidite kada kažete da teško se može utjecati slažem se ja sa time, ali vidite kako se kada srbijanski predsjednik Tadić traži da mi ne obilježavamo dan pobjede, dan Oluje, tu se trebate isto oglasiti, morate reagirati na to. Jer to je isto u jednoj korelaciji. I aktualni vrh srbijanske politike isto tacite biti podržava i pristaje na takve rehabilitacije i nije to samo praksa nego je to i zločinačka ideologija. Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić ima zastupničko pitanje. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani predsjedniče Sabora svoje pitanje postavljam ministru zdravlja gospodinu Rajku Ostojiću. U ljeto 2010. godine tadašnji ministar Milinović, ministar koji je bio vaš prethodnik, proveo je postupak spajanja zagrebačkih bolnica ne konzultiravši pritom Zagreb. Pripojio je kao jedan primjer i jednu dječju bolnicu Klaićevu Vinogradskoj bolnici i Zagreb je tada bio zabrinut jer je s obzirom na sve dugove u zdravstvu, a koji su kasnije i potvrđeni, pitalo i moglo biti onemogućeno normalno obavljanje te djelatnosti. To se kasnije rješavalo ugovorom o tehničkoj suradnji između Vinogradske i dječje bolnice Klaićeve. Kad su djeca u pitanju, kad je u pitanju dječja bolnica Zagreb je sa pravom bio zabrinut. Odlukom Ustavnog suda postupak spajanja bolnica bez konzultiranja Grada Zagreba je proglašen neustavnim postupkom. Najavili ste novu mrežu bolnica i najavili ste spajanje dijela zagrebačkih dječjih gradskih bolnica dječjoj bolnici Klaićeva. Mene zanima hoće li taj postupak spajanja biti rađen u suglasnosti sa Gradom Zagrebom, dakle kako to nalaže i Europska povelja o lokalnoj samoupravi, ali i hrvatski Ustav, dakle hoće li taj postupak spajanja bolnica biti rađen u skladu sa Ustavom ove zemlje? Hvala. **Ostojić, Rajko (SDP)** hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Hvala vam gospodine zastupniče Bernardić. Dakle istina je, to je nedvojbeni i zoran dokaz da se posljednjih nekoliko godina čak i u Vladi, čak i u ministarstvu radilo nezakonito. Znate ako vam Ustavni sud donese takvu odluku znači to je nedvojbeni dokaz da se radilo nezakonito. Da, u pravu ste. Klaićeva je jučer odlukom Upravnog vijeća KBC Sestara milosrdnica započet je postupak izdvajanja Klaićeve iz KBC-a. U krajnjem slučaju u politici morate biti vjerodostojni i to piše u našem Planu 21. Piše da moramo imati Nacionalnu kliniku za dječje bolesti. U krajnjem slučaju ove godine koncem svibnja se slavi 60 godina Klinike za dječje bolesti. Samo prethodne dvije godine nismo imali Kliniku za dječje bolesti. Poznavajući vaš rad kao zastupnika Gradske skupštine i poznavajući vaš senzibilitet, u krajnjem slučaju i sada obzirom da ste prvi čovjek Gradske skupštine, ne dvojim da ćete u pregovorima sa osnivačem i vlasnikom Klinike za dječje bolesti a to je Vlada Republike Hrvatske i ostale 3 dječje bolnice koje pokriva Grad Zagreb, a to su Srebrnjak, Goljak i Puljevića naći zajednički jezik. Dakle, kao što sam odgovorio i na prethodno pitanje ono što mogu jamčiti, mogu jamčiti da se u Ministarstvu zdravlja više nikad neće ništa raditi nezakonito niti protuustavno. Očekujem da zajedno oba osnivača i Vlada, a naravno i Grad Zagreb nađu zajednički jezik, a za dobrobit naše djece i da na jednom mjestu pružimo svu paletu zdravstvenih usluga, a to je prevencija i javne zdravstvene akcije, dijagnostika i terapija i treće ne manje važno njega i rehabilitacija djece. Hvala vam lijepa.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine predsjedniče Vlade, gospođe i gospodo ministri. Moje pitanje upućujem ministru financija, a s obzirom da ga nema onda njegovom zamjeniku gospodinu Lalovcu, odnosi se na 20.sjednicu Vlade RH na kojoj je skinuta točka dnevnog reda, a bila je prijedlog za isplatu poticaja za jednogodišnje zakupe predloženo od ministra Jakovine i Ministarstva poljoprivrede kao resornog ministra za 90 poljoprivrednika koji neće sada moći ostvariti poticaje. A i sadašnji isplaćeni poticaji koje ste selektivno isplaćivali vašom odlukom u Ministarstvu financija govore o tome da nema kriterija ili nema novaca. Ja bih vas pitao gospodine zamjeniče da mi odgovorite na pitanje zašto ste skinuli tu točku dnevnog reda, inzistirali da se ona ne bude na ovoj sjednici Vlade s obzirom da su optimalni rokovi sjetve i poticaja koji bi trebali biti upotrjebljeni za dobrobit naših seljaka? Da li ovakvim načinom ste svjesni da neisplata poticaja donijeti nove poteškoće našim poljoprivrednicima, smanjenje proizvodnje, nepravovremenu sjetvu da će cijeloj Hrvatskoj nanijeti štetu kao i našim seljacima? Da li možda time pogodujete uvoznom lobiju kako bi što više poljoprivrednih proizvoda se uvezlo u RH? To je pitanje na koje bih želio čuti odgovor s obzirom da 90 tisuća seljaka još nije riješeno samo zbog toga što je ta točka dnevnog reda skinuta sa 20. sjednice Vlade. Hvala lijepa. Izvolite gospodine zamjeniče ministra Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine zastupniče. Ne znam da li imate prave informacije ali danas je upravo gospodin Tihomir Jakovina govorio o isplati poticaja poljoprivrednicima. Ministarstva financija je bio da oni koji su zapravo dužni državi da zapravo idemo u prijeboj odnosno kompenzaciju. Za vašu informaciju znači preko 800 milijuna kuna u zadnjih mjesec dana je isplaćeno poljoprivrednicima. Zato bih molio da zapravo govorite o konkretnim podacima. Znači mi ćemo ako vam treba i pismeno dostaviti kome je to zapravo išlo. A stav Ministarstva financija je bio jasan da nećemo plaćati onima koji su dužni državi. Vi morate znati da se dugovi državi moraju plaćati, da su dugovi znači kada smo mi usporedili baze podataka naših poljoprivrednika da su dugovi državi bili preko milijardu kuna. Ja vas sada pitam da li je odgovorna ona država koja će isplaćivati a neće poduzeti namjeru da zaštiti sebe da zaštiti i državni proračun? Znači vaše pitanje zapravo ne stoji jer preko 80, 90% poljoprivrednika je isplaćeno u zadnjih mjesec dana, isplaćeno u onom iznosu koji je rekao ministar poljoprivrede Jakovina. A stav Ministarstva financija je da se uvede red na tržište znači ne samo prema poljoprivrednicima nego i prema drugim subjektima koji su dužni državi zapravo morat će saldirati taj dug. Zahvaljujem.

Pa ne mogu biti zadovoljan vašim odgovorom s obzirom da sam striktno rekao da se radi o 90 tisuća poljoprivrednika koji su jednogodišnjim ugovorom ili sporazumom sa jedinicama lokalne samouprave trebali biti riješeni sa poticajnim mjerama. To je onaj problem koji želim da mi u pismenom odgovoru odgovorite. Ako nema dovoljno novaca u državnoj blagajni onda smatram da ne možete ni davati novce privatnim bankama koje sanirate kao što ste to učinili za Centar banku sanirali sa državnim novcima preko HBOR-a. Zato smatramo da je nužno poljoprivrednicima ostvariti poticaj i nije točno da možete stopirati isplatu poticaja s obzirom da su oni zakonski striktno namijenjeni za bolji poljoprivredni veće kvalitete i veće količine poljoprivrednih proizvoda. A Ovršnim zakonom i ovrhovoditeljima koje ste zaustavili u svojim funkcijama ste mogli utjerati porezni dug. Hvala lijepa. Zastupničko pitanje ima gospodin zastupnik Giovanni Sponza. Izvolite. **Sponza, Giovanni (IDS)** Imam pitanje i molim odgovor ministra poljoprivrede, a tiče se obustave svih započetih i provedenih postupaka dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Istarske županije gdje je Ministarstvo poljoprivrede, a prije donošenja kako prvog tako i drugog naputka Ministarstva poljoprivrede već dalo svoju suglasnost jedinicama lokalne samouprave na koje se čeka nekoliko mjeseci od nadležne institucije pozitivno mišljenje na nacrte ugovora koje se na temelju naputaka traži usklađenje kultura prema stvarnoj kulturi na terenu. Ova tema je doista važna i značajna zato što pitanje ne dodjele zemljišta predstavlja temeljno ograničenje za sve one koji se i ozbiljno i profesionalno žele poljoprivredom baviti. Pitanje ne dodjele zemljišta ne dopušta im kandidiranje prema sredstvima EU fondova što znači i gubitak sredstava. Hrvatska ima potencijala i bogatstvo u poljoprivrednom zemljištu jer hrvatsko poljoprivredno zemljište od ostalih europskih zemalja ima nezatrovano poljoprivredno zemljište. Hrvatska danas je a sutra treba postati još atraktivnija turistička destinacija, a proizvodnja hrane i njezin plasman kroz turizam može biti samo naša velika komparativna prednost. Pitanje hrane, pitanje njezine proizvodnje postaje sve značajniji, a bojim se da će postati i sve izraženiji problem na globalnoj razini. Uvjerenja jesam da omogućavanje započetih i provedenih postupaka dodjele zemljišta predstavlja iz prethodno navedenih razloga ne samo važno ekonomsko već i socijalno pitanje. S obzirom da znam da ste utrošili doista mnogo energije da u komunikaciji sa svi relevantnim subjektima razriješite ovaj problem, ja vas ovom prigodom molim za vaš stav i imam pitanje. Kada jedinica lokalne samouprave mogu očekivati da će se dobiti pozitivno mišljenje od nadležne institucije na ugovore jer je to važno ne samo za njih jer jesu provele postupak i proceduru, već za sve one građane koji čekaju da im se dodijeli

što reći. Problematika raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem je nešto već drugi niz godina opterećuje Ministarstvo poljoprivrede ali i sve poljoprivredne proizvođače u RH. Kada govorimo o predmetnom zakonu, Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji je unazad 10-tak godina doživio brojne izmjene i dopune osnovni i krucijalni problem sa modelom modelom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem je što je tim zakonom raspolaganje zemljištem dano jedinicama lokalne samouprave. S obzirom na svu ovu silnu centralizaciju u svim drugim oblicima države koja je sve ove godine obilježavala način rada i vođenja ove države tako i jedan važan …/Ne razumije se./… kao što je poljoprivredno zemljište, usudio bih se reći uz vodu i šume. Nacionalno bogatstvo ove države nije trebalo na takav način dati na tako odgovornu stvar vođenje jedinicama lokalne samouprave zato što većina i općina i gradova nisu imale ni tehničke ni materijalno-financijske ni kadrovske mogućnosti za odraditi taj posao na kvalitetan način. Većina kolega i najveći broj kolega gradonačelnika i načelnika općina i njihova gradska općinska vijeća su taj posao dobro napravili i ne želim nijednog trenutka reći da su oni ti koji su zakočili raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Iako je bilo problema prilikom donošenja programa raspolaganja veliku odgovornost vidim u ministarstvu, vidim u Upravi za poljoprivredno zemljište koja je bila nadležna za te poslove, ali i u Agenciji za poljoprivredno zemljište. 2009. godine osnovana je Agencija za poljoprivredno zemljište, imenovan je ravnatelj, imenovano je upravno vijeće. Imali smo čak jedan dosta zgodan i onako vjerojatno za anale primjer da smo imali ravnatelja Uprave za poljoprivredno zemljište u ministarstvu, člana upravnog vijeća i ravnatelja agencije imenovanog u istoj osobi. Nažalost ta agencija tri i pol godine nije ništa radila i sukladno ovome i vašem pitanju i zakonu koji sam citirao, ako pogledamo članak 59. koji kaže da su jedinice lokalne samouprave bile dužne donijeti programe raspolaganja, a jedinice lokalne samouprave koje su donijele program raspolaganja, a nisu počele raspolagati s poljoprivrednim zemljištem od od 31.12.2011. godine to više ni ne mogu nego ti poslovi prelaze na Agenciju za poljoprivredno zemljište. Kada govorimo taj datum i zbog toga smo uputili iz ministarstva naputak, htjeli smo samo na neki način pomoći našim općinama i gradovima u tumačenju tog članka zakona da ne rade nove troškove, nove natječaje jer svaki natječaj koji bi bio objavljen poslije toga roka bi bio kao takav i ništavan. Za sve one natječaje koji su objavljeni, govorimo znači terminologiju i objašnjenje pojma raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, sve one općine i gradovi koji su objavili natječaj i poduzeli sve one radnje koje nakon objave natječaja od izbora, slanja ministarstvu na suglasnost ili slično su poduzele, one će bit riješene po važećem zakonu. Ove koje nisu prelaze u ingerenciju Agencije za plaćanje Agencije za poljoprivredno zemljište. Agencija za poljoprivredno zemljište je ustrojena i ima ravnatelja, ima djelatnike koji su prebačeni iz Uprave za poljoprivredno zemljište i ona je vrlo aktivno počela radit svoj posao što je trebala raditi i unazad 3,5 godine. Kada govorimo o predmetima i raspolaganju poljoprivrednim zemljištem ne možemo biti zadovoljni u nijednom smislu. Ako govorimo o županiji iz koje vi dolazite, državno zemljište je negdje u površini 24 od toga je samo ovih 10 godina sa 5000 hektara se raspolaže, odnosno 18900 i nešto hektara još uvijek je predmet raspolaganja. Od toga je nešto već u ovoj proceduri što ste rekli, znači jedinice lokalne samouprave su poduzele, raspisale natječaj, odradile cijeli natječajni postupak, poslali odluke na suglasnost

koja se nalaze na županijskom državnom odvjetništvu u Puli, koje je nažalost odbilo izdati suglasnost na zakup i prodaju putem natječaja, mislim da je grad Umag, Buje i Općina Grižnjan. Mi smo sukladno dodatnom pojašnjenju, ali i dodatnoj kontroli, jer radimo sve odluke koje su bile vezane za program raspolaganja odnosno za natječaj koji smo dobili na suglasnost napravili smo dvostruku kontrolu, pogledali i ova četiri natječaja, ne vidimo razlog za odbijanje odnosno nedavanje suglasnosti za raspolaganje. Uputili smo jedan dopis zamolbu Županijskom odvjetništvu u Puli da još jednom razmotre te predmetne natječaje i ukoliko nema zapreka da se izda pozitivno mišljenje da kao takvo Ovih 8 predmeta koji se tu rješavaju bit će riješeni u skorom roku, a ovih skoro 19000 hektara koji su predmet raspolaganja Agencija za poljoprivredno zemljište će imati jako puno posla sukladno zakonu, onome što trebaju raditi.

zadovoljan jesam odgovorom i želim samo napomenuti u najboljoj vjeri i namjeri gospodinu ministru jer znamo da je Zakon o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata u proceduri i vjerujem da sve ono što je započeto i sve što je dobilo, znači svi raspisani natječaji sa strane vašeg resornog ministarstva da bi bilo dobro da se ljudi uvedu u posjed, a ne da se prije svega legaliziraju objekti, bespravno sagrađeni objekti na poljoprivrednom zemljištu, a da oni koji doista imaju žuljevite ruke ne dođu u posjed poljoprivrednog zemljišta. Hvala vam lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Još tri zastupnika imaju pitanja. Prvi je gospodin zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Moje pitanje upućeno je prvom potpredsjedniku Vlade gospodinu Radimiru Čačiću, a tiče se jednog strašnog propusta koji nam se događa već godinama zapravo u povijesti moderne Hrvatske države. Radi se o nautičkom turizmu i o nedostacima koje imamo u tom segmentu turističkog gospodarstva. Naime, svjedočimo posljednjih godina kontinuiranom porastu broja plovila u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske tijekom turističke sezone, kao i činjenici da to ne prati odgovarajući porast broja vezova u marinama, odnosno zadnjih godina svjedočimo gotovo apstinenciji u tom dijelu investicija. Iznimka jedna od svijetlih je sad u gradu Šibeniku, dovršava se marina za mega jahte turskih investitora. O čemu se radi, radi se o jednom zaboravljenom projektu kojeg je gotovo pokrila prašina, a imao je naziv argonaut. Vi ste svojedobno kao tadašnji ministar ozbiljno radili na toj ideji. Do njene realizacije nažalost nikad nije došlo, a činjenica je da evo ove godine imamo i jasne najave i pokazatelje da bi moglo doći do još intenzivnijeg porasta prisustva stranih nautičara zbog smanjenja sigurnosti u sjevernoafričkim zemljama na Mediteranu zbog krize u Grčkoj. Zbog promjena u poreznom sustavu Republike Italije naše marine imaju svakodnevne upite oko eventualnog dobivanja priveznog mjesta. Sve su studije pokazale da imamo tisuće vezova nedostatka i da zapravo imamo potpuno jasnu potrebnu da dignemo broj mjesta i pokrenemo investicije u tom dijelu. Isto tako činjenica je da imamo velike gubitka zbog toga što veliki broj plovila tijekom sezone nema priliku stupiti u kontakt sa kopnom i konzumirati usluge turističke djelatnosti, trgovine i sve ostale koje su im na dispoziciji. je pitanje da li Vlada planira sustavniji pristup gradnji priveznih kapaciteta, luka nautičkog turizma, odnosno da li kani pojednostavniti proceduru jer se pokazalo da sadašnja procedura je prekomplicirana i da zbog toga trpimo velike financijske gubitke,

vjerojatno jedan od najpotentnijih prostora investicionih, gospodarskih i sigurno ključna poluga za kvalitetu, kvalitetan razvoj hrvatskog turizma. Činjenica je da smo mi potpuno zanemarili od vremena Ante Markovića i Veljka Barbierija opće koncept razvoja. Lutalo se, sporadično se rješavalo stvari. Ali jedno rješenje, jedan jedan potez, jedan zahvat kakav je bio ACI koji apsolutno u mediteranskim razmjerima a i šire primjer kako se može pretendirati zemlja, kako se može kvaliteta zemlje sa 1000 otoka valorizirati. Mi nakon toga nismo učinili ništa, pa čak ni u ACI-u koji je državni i koji je najvredniji hrvatski prostor, upravlja s najvrednijim prostorom. I premijer je već o tome govorio. Vlada je na poziciji da tako i treba biti i da to treba iskoristiti. U kampanji smo govorili o nužnom pomaku prema mega jahtama jednostavno zato jer nakon tih 30, 40 godina današnja nautika se više ne svodi na 6, 7, 8, 10, 12 metara. Danas standard je na 20-tak metara. Nakon ovog što se desilo u Italiji, a znamo kakve to reflekse ima na pritisak u stvari na vezove u Hrvatskoj, nakon situacije sa zemljama …/Govornik se ne razumije./… sve te naše šanse su još bitno povećane. Mi tu moramo i hoćemo nešto učiniti. Na Saboru je ovih dana, danas, sutra je Agencija za konkurentnost investicije. U zajedničkom nastupu sa Ministarstvom turizma u definiranju strategije šta tu hoćemo i sutra naravno uključujući svagdje i gdje treba ACI a gdje to nije ACI onda lokalnu i regionalnu samoupravu idemo proaktivno, idemo u osmišljavanje projekata potpuno definiranje prostorno i financijski i onda ponudu projekata na tržištu. Dakle, ne čekati da se projekti rode, nego projekte pripremiti i nuditi posebno u nautici. Ne samo u nautici, to vrijedi i za golf i za neke druge stvari. Ali nautika je sasvim sigurno jedna takav prostor. Mi smo govorili o desetak marina koje ćemo sa mega jahtama koje ćemo pokrenuti u Splitu sjećam se da smo o tome govorili posebno na skupu koalicije. Istina bez neke naše velike zasluge, neke su se i pokrenule. Evo sad su Šibenik, Dubrovnik, Tehno men to namjerava. Dakle, nismo baš, ne možemo reći da smo mi jako zaslužni. A i Katarina monumenti se na kraju ipak uz sve ove opstrukcije koje su gotovo nevjerojatne, pa čak i kad država sama sebi podmeće nogu vidi slučajeve konzervatorski naknadna pamet koja se dešava. Sve mi činimo da investiciju spriječimo, ali na kraju mislim da će se ipak probiti ta strategija Vlade da su investicije nužne, da je gospodarski rast pretpostavka i da ovo naše veslanje ima potpuno jasan smjer. Bez gospodarskog rasta nema ni socijalne politike, ni socijalne države, a okvir za to mora stvoriti Vlada. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Petar Baranović. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Zahvaljujem prvom potpredsjedniku na odgovoru uz jedan komentar i napomenu da je najveća zapreka osim prostornih planova, najveća generalna zapreka ne samo u ovom dijelu pomorskog gospodarstva nego generalno pomorskom gospodarstvu postojeći Zakon o pomorskom dobru kojega ukoliko se hitno ne izmijeni mislim da nećemo puno odmaknuti u ubrzanju procedure ishodovanja svih potrebnih papira. Jer on je i do sad bio prema svim iskustvima najveća zapreka, a osobno me veseli da je Vlada zainteresirana za ovaj problem. Jer upravo moj šibenski kraj ima jednu od ponajboljih perspektiva u tom dijelu i ima zainteresiranih kapital za investicije. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Ante Babić, zastupničko pitanje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem poštovanom predsjedniku hrvatske Vlade gospodinu Milanoviću. Naime, u zadnje vrijeme poznato je vama i cijeloj javnosti putem javnog priopćavanja blokada općine Podgora, a istu sudbinu se očekuje i kod općina Brela, Stari grad na Hvaru, Supetar na Braču, Živogošće zbog isplate naknada šteta vlasnicima zemlje oduzete za vrijeme komunističke vladavine, znači bivšoj državi, a za izgradnju turističkih kapaciteta na područjima tih općina. Naravno privatizacijom tih turističkih tvrtki prihod je zapravo dobio Fond za privatizaciju, odnosno Vlada Republike Hrvatske. Logično bi bilo normalno, a i moralno da zapravo tu naknadu šteta isplati Vlada Republike Hrvatske što za nju i nije neki veliki problem gledajući na ove općine sa iznimno malim proračunom. Pa pitanje upućeno vama, a i cijenjenim ministrima u hrvatskoj Vladi je kako ćete i na koji način pomoći navedenim općinama ali isto tako što ćete učiniti da se nešto slično u budućnosti ne bi dogodilo. Hvala. Hvala. Odgovorit će vam premijer Milanović. Svi ministri neće moći. tako ćemo to omogućiti. Jer ovo sve što se dogodilo je posljedica konfiskacije, odnosno razno raznog oduzimanja vlasništva. Pitali ste me što ćemo učiniti što ćemo učiniti da se to u buduće ne događa. Dakle, govorio sam ovdje o pravnom neredu koji je u Hrvatskoj prisutan zadnjih 20 godina. I mi sami često svojim zakonima skačemo sebi u usta, negiramo neke odredbe Ustava. Govorio je kolega Šeks o primjerima iz Srbije. Nismo se ni mi tu proslavili kad su neke odluke zakonodavca u Hrvatskoj u pitanju koja direktno idu protiv hrvatskog Ustava. Već 20 godina nas …/Govornik se ne Ovo što ste rekli vi očito o tome znate više nego ja. Vidim da vas problem zanima. Tu ste naveli općine koje su različitih političkih boja. Dakle, očito imate zanimanje za fenomen. Ja mogu samo reći da ću to uzeti ozbiljno, da ću se konzultirati sa suradnicima i da ćete dobiti pisani odgovor. Jer o toj temi ne mogu polemizirati s vama. Vi znate više o tome od mene. A ja mogu samo reći, dakle da ono što je oduzeto na nezakonit način treba biti vraćeno uz jedan naglasak ovdje, dakle čisto načelne prirode, ono što je "uzimano" pod navodnim znacima nakon 2. svjetskog rata bilo nacionalizacijom bilo konfiskacijom koji je grublji oblik i koji ima druge pravne posljedice i dan danas na stanare koji su ušli u taj prostor. Činjenica je da nakon rata koliko god nepravde bilo učinjeno bivšim vlasnicima da ta imovina nije opljačkana nego je ili stavljena u nekakvu društvenu funkciju manje ili više efikasnu ili je podijeljena službenicima, radnicima, tzv. našoj sirotinji. Međutim nepravda je učinjena i nerada je bilo. Mi se već 20 godina borimo da uvedemo nekakav red i mi se zalažemo koliko god to vama čudno možda bilo da se ljevica zalaže za red i rad da mi se zalažemo za to i to ćemo probati provesti. Da ne dužim, shvatio sam vaše pitanje. Vidjet ćemo u čemu je problem, vidjet ćemo kakvo je zakonito i pravedno rješenje i u skladu s tim vam odgovoriti, odnosno postupiti. Hvala. Pa evo ja sam djelomično zadovoljan sa vašim odgovorom. Kažem djelomično iz nekoliko razloga. Naime, po Zakonu o financiranju jedinica lokalnih samouprava teško da one mogu ići u stečaj. Znači potrebna su ta sredstva za nužno funkcioniranje, nije to samo za javnu rasvjetu, za komunalno opremanje, a već evo i za dobrovoljna vatrogasna društva i za pripremu u turističkoj sezoni koja kreće za mjesec dana, a oni to trebaju napraviti. S druge strane građani tih općina, ali i turisti kao i RH trpe izravnu štetu jer se radi o turističkoj destinaciji kao što je RH i na kraju i na kraju mislim da je jako ružno gledati i čitati u novinama i na portalima da vam turisti u takvim turističkim središtima sa onim lampadinama, džepnim lampama idu po rivi što svakako nije dobro. Pa zato ja vas molim jer to nije neki veliki problem, a time bismo pomogli tim općinama je da ne jučer, ne danas, već evo nakon ove plenarne sjednice sa članovima vaše Vlade učinite maksimum da se pomogne tim općinama jer turistička sezona je već počela. Hvala. **Šprem, Boris samog kraja čim završimo sa zadnjim zastupničkim pitanjem, a to je pitanje gospodina zastupnika Željka Mirkovića. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Moje pitanje je bilo namijenjeno gospodinu Branku Grčiću, vidim da ga nema ovdje pretpostavljam da je zamjenik ovdje i da će moći dati adekvatan odgovor. Naime, zanima me da li je točna informacija da će od ljeta doći do ukidanja Zakona o posebnoj državnoj skrbi i Zakona o brdsko-planinskim područjima koja su bila u posebnom režimu olakšica za građane i gospodarstvo. Ta su sredstva zahvaljujući tim zakonima pojedinim jedinicama lokalne samouprave znatno doprinosila održivosti i razvoju te bi ukidanjem istih došla u pitanje njihova opstojnost. Izravno i posredno ta pomoć stajala je državu oko 1,4 milijardi kuna. Ako je točna prethodna konstatacija zanimaju me kriteriji po kojima će se potpomagati i dalje nerazvijena područja. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Izvolite gospodin Ćurlin. Gospodine zastupniče do ukidanja zakona koji ste naveli Zakon o brdsko-planinskom području i Zakona o područjima posebne državne skrbi neće doći do ukidanja nego do supstitucije sa novim zakonom. To je Zakon o potpomognutim područjima koji se donose temeljem Zakona o regionalnom razvoju usvojenom od strane Hrvatskog sabora još prije negdje 10-ak godina. Tada je donesena obaveza da se napravi jedinstveni Zakon o potpomognutim područjima kao zamjena za ova dva zakona jer su osnovni kriteriji stupanj razvijenosti jedinica lokalne samouprave, regionalne i osnovne i da se taj zakon primjenjuje na način da supstituira ova dva postojeća. Kriterij razvijenosti je utvrđen, a izvršila je stupnjevanje općina i i županija na način da su općine podijeljene, odnosno utvrđene u koju grupu pripadaju. One koje su ispod 50% razvijenosti hrvatskog prosjeka, one koje su između 50 i 75% razvijenosti i one koje su preko toga. Općine su podijeljene u tri grupe. Dvije prve grupe su predviđene da budu obuhvaćene ovim Zakonom o potpomognutim područjima, a od strane županija samo prva skupina koja su najmanje razvijena. Dakle, postoje stručni kriteriji. Zakon je u pripremi, u izradi. Doći će nakon rasprave u Hrvatski sabor. Mogu samo reći da će on biti napravljen na način da se ne zakinu ne zakinu područja koja smo dosada od strane države pomagali, međutim činjenica je da dio kad se uspostave kriteriji razvijenosti da postoje općine izvan tog područja koje spadaju pod kako se kaže naziv već nerazvijenih i u ovim područjima postoje općine koje su izvan tog stupnja razvijenosti. Tu može doći do razlika. Ali zato će to biti na raspravi u Saboru nakon stručne rasprave i tek njegovim donošenjem stavljaju se van zakona ova dva zakona o potpomognutim područjima i brdsko-planinskom području. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, završili smo sa aktualnim prijepodnevom. Nastavit ćemo s radom, reći ću vam sada dok pročitam s kojom točkom dnevnog reda, a to je Prijedlog za iskazivanje povjerenja mr.sc. Siniši Hajdašu Dončiću za obavljanje dužnosti ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u 15,15 Hvala lijepa.